Spoštovane kolegice poslanke, kolegi poslanci, gospe in gospodje! Začenjam nadaljevanje 24. seje Državnega zbora. Obveščen sem, da se današnje seje ne morejo udeležiti naslednje poslanke in poslanci: Predrag Baković do 12. ure in dr. Franc Trček.

Predlog zakona je v obravnavo zboru predložila Vlada. Za dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem besedo predstavniku Vlade mag. Petru Ješovniku, državnemu sekretarju na Ministrstvu za finance. Spoštovani predsednik, spoštovane poslanke in poslanci! Naj na začetku omenim, da predlog zakona, ki je pred vami, prav tako kot Zakon o bonitetnem nadzoru investicijskih podjetij v slovenski pravni red prenaša Direktivo 2019/2034 o bonitetnem nadzoru investicijskih podjetij. Za razliko od predloga ZBNIP, katerega cilj je le prenos Direktive 2019/2034 v slovenski pravni red, ta predlog zakona poleg navedene direktive prenaša še tri druge EU direktive. Dovolite, da kratko opišem vsako izmed njih. S prenosom Direktive 2019/2034 se bo, kot že omenjeno, skupaj z ZBNIP uredilo pravilo o kapitalu, likvidnosti in obvladovanju tveganj za investicijska podjetja. Trenutno namreč tudi za investicijska podjetja veljajo enaka pravila kot za banke, z novo ureditvijo pa se želi določiti pravila, ki bodo upoštevala posebnost investicijskih podjetij. Na podlagi prenosa Direktive 2019/2177 se bo dodatno okrepilo kakovost podatkov o trgovanju ter obdelava in zagotavljanje podatkov, vključno s čezmejno obdelavo. S tem se bodo zagotovili natančni podatki o trgovanju vlagateljem in pristojnim organom. Z Uredbo 2020/1503 so se določile enotne zahteve, ki ne uporabljajo za opravljanje storitev množičnega financiranja za organizacijo ter izvajanje dovoljenj ponudnikom storitev množičnega financiranja in nadzor nad njimi, za delovanje platforme za množično financiranje, kakor tudi za zahteve glede preglednosti in tržnih sporočil v zvezi z opravljanjem storitev množičnega financiranja v Evropski uniji, tako imenovani angleški crowfunding. Zaradi zagotovitve pravne varnosti oseb, ki spadajo k področju uporabe navedene uredbe, se s spremembo ZTFI-1 na podlagi Direktive 2020/1504 zagotavlja, da se prepreči situacije, da bi bilo za isto dejavnost treba imeti več dovoljenj, zato se ponudnike storitev množičnega financiranja, ki imajo dovoljenje na podlagi Uredbe 2020/1503, izvzema s področja uporabe ZTFI-1. Direktiva 2021/338 je bila sprejeta kot odziv na pandemijo covid-19, in sicer v okviru svežnja ukrepov za okrevanje ob podpori kapitalskih trgov. Splošni cilj te direktive je odprava nepotrebnih birokratskih ovir in uvedba skrbno merjenih ukrepov, ki se štejejo za učinkovite pri blaženju gospodarskih pretresov. Tako se, na primer, zmanjšujejo informacije o provizijah in stroških, ki jih je treba zagotoviti profesionalnim vlagateljem, ter uvaja način posredovanja informacij vlagateljem v elektronski obliki, papirnata oblika bo malim vlagateljem na zahtevo še vedno dostopa. S predlogom ZTFI-1B se ureja tudi izvajanje delegirane Uredbe komisije 2019/815 v zvezi z regulativnimi in tehničnimi standardi za določitev enotne elektronske oblike poročanja. Uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah. Z razlogom, da se zagotovi možnost izvajanja ustreznega nadzora nad izpopolnjevanjem obveznosti iz omenjene uredbe in predvsem možnosti uporabe primernih nadzornih ukrepov, kadar njeno spoštovanje ni zagotovljeno, se je obveznost zagotavljanja enotne elektronske oblike letnih poročil vključila v ZTFI-1. Prav tako se je določilo tudi obveznosti poslovodstva javne družbe in naloge revizije v zvezi s tem. Predlog ZTFI-1B pa vključuje še spremembe, vezane na spremembo sklicevanja na ZBan-3. Spoštovani predsednik, spoštovane poslanke in poslanci! Vlada v skladu s 138. členom Poslovnika Državnega zbora predlaga, da se na tej seji opravi še tretja obravnava Predloga ZTFI-1B. Predsednik, hvala za pozornost.

Hvala za besedo, gospod predsednik. Gospe poslanke, gospodje poslanci! Odbor za finance je na 60. nujni seji 10. julija 2021 kot matično delovno telo obravnaval Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o trgu finančnih instrumentov, ki ga je Državnemu zboru v obravnavo in sprejetje po nujnem postopku predložila Vlada. V skladu s 129. členom Poslovnika Državnega zbora so amandmaje vložile Poslanske skupine SDS, NSi in SMC, in sicer k 18 členom predloga zakona, in Poslanska skupina LMŠ k enemu členu predloga zakona. Državni sekretar na ministrstvu za finance je pojasnil, da se s predlogom zakona v slovenski pravni red prinaša direktivo 2019/2034 ter tudi tri druge direktive. V nadaljevanju je predstavil ključne rešitve, ki bodo dosežene s prenosom direktiv v slovenski pravni red, in sicer se bodo uredila pravila o kapitalu, likvidnosti in obvladovanju tveganj za investicijska podjetja, okrepila se bo kakovost podatkov o trgovanju ter obdelava in zagotavljanje podatkov vključno s tistimi podatki, kjer gre za čezmejno obravnavo. Odpravlja se tudi možnosti, da bi bilo potrebno za isto dejavnost imeti več dovoljenj, ter nekatere druge administrativne in birokratske ovire. Predstavnica Zakonodajno-pravne službe je predstavila pisno mnenje službe in pojasnila, da so pripombe iz tega mnenja z vloženimi amandmaji koalicijskih poslanskih skupin večinoma odpravljene, vključno s pripombo, dano k spremembi Zakona o trgu finančnih instrumentov, ki se nanaša na pogoje za imenovanja direktorja Agencije za trg vrednostnih papirjev. Predstavnik Agencije za trg vrednostnih papirjev je pojasnil, da je agencija pri pripravi predloga aktivno sodelovala in ga podpira. V kratki razpravi o 91. členu in obeh vloženih amandmajih k temu členu je bilo izpostavljeno, da je potrebno zagotoviti strokovno usposobljenost osebe, ki vodi Agencijo za trg vrednostnih papirjev, čemur sledita oba vložena amandmaja. Dodatno je bila izražena tudi podpora amandmaju poslanskih skupin koalicije k 91. členu, saj se z amandmajem zasleduje predvsem dejanska in ne zgolj formalna usposobljenost kandidatov za direktorja agencije. Odbor je skladu z drugim odstavkom 130. člena Poslovnika Državnega zbora obravnaval amandmaje poslanskih skupin SDS, NSi in SMC k 18 členom in vse amandmaje sprejel. Odbor ni sprejel amandmaja Poslanske skupine LMŠ k 91. členu predloga zakona. Odbor je v skladu s 128. členom Poslovnika Državnega zbora glasoval o vseh členih predloga zakona skupaj in jih sprejel. Glede na sprejete amandmaje je na podlagi prvega odstavka 133. člena Poslovnika Državnega zbora pripravljeno besedilo dopolnjenega predloga zakona, v katerega so vključeni sprejeti amandmaji.

Lep dober dan vsem skupaj prisotnim, še posebej predstavnikom Vlade! Za mednarodni globalni kapital so nacionalne države le sredstvo za dosego še enega samega cilja in to je še več kapitala. Nacionalne države in njihovi narodi pa so lahko za globalne korporacije tudi ovira; ovira, preko katere morajo priti, ne glede na škodo, ki jo bodo narodi utrpeli. V SNS smo od nekdaj se borili za dobrobit lastnega naroda Slovencev in njihove države Slovenije, zato smo v očeh globalnih korporacij zagotovo ovira. Pa nič zato, za lastni narod se je potrebno boriti, ne glede na to, koliko notranjih in zunanjih sovražnikov ti bo stalo nasproti. V SNS smo od samega začetka proti Evropski uniji, katere cilj ni dobrobit avtohtonih narodov, ampak pridobivanje vpliva. Pridobivanje vpliva na eni strani preko politike, na drugi pa skupaj z določenimi globalnimi korporacijami preko ekonomije, kar je voda na mlin določenim elitam, zagotovo pa ne slovenskemu narodu. Zdaj smo na žalost že v tej točki, ko je naše gospodarstvo že popolnoma vpleteno v ekonomijo enotnega trga. Naši polproizvodi so odvisnih od evropskih trgov, ki skupaj z nami ustvarjajo vrednostno verigo, ki prispeva tudi k prosperiteti našega naroda, zato bi bilo v tej točki nesmiselno nasprotovati zakonom, ki to povezano ekonomijo delajo močnejšo, saj posledično utrjujejo tudi naše gospodarstvo. Seveda bi bilo bolje, da bi naš narod operiral z več lastnimi proizvodi, močnimi blagovnimi znamkami in bil ekonomsko veliko bolj neodvisen. Sedaj pa smo v točki, ko potrebujemo v Evropski uniji ko potrebujemo v Evropski uniji zaradi prepredenosti našega gospodarstva vsaj stabilno fiskalno politiko, če že nimamo širših političnih in kulturnih temeljev. Samo v letošnjem aprilu smo na primer Slovenci izvozili za več kot 3 milijarde evrov vrednosti blaga, kar je več kot 50 odstotkov od lanskega aprila, od česar pa je šla večina v države znotraj skupnega evropskega trga. Finančna prepletenost Slovenije znotraj Evropske unije je vsaj na srednji rok za Slovenijo prepomembna, da bi se igrali s fiskalno stabilnostjo trga, od katerega smo tako odvisni. V soboto smo na odboru obravnavali tri pomembne finančne zakone, ki se dotikajo te tematike. Žal mi je, da na odboru praktični ni bilo nikogar iz opozicije razen mene – se opravičujem, tudi gospod Peček iz stranke LMŠ je bil kar na žalost daje dodatno potrdilo, da jim ni mar za nekaj pomembnega, če pa tega ne moremo uporabiti za svojo propagando. Kot sem omenjal, je mednarodni globalni kapital za nacionalne države in njihove narode velikokrat škodljiv in izkoriščevalski, zato ga je treba nujno nadzorovati. Prav tako pa v trenutno tako prepleteni ekonomiji znotraj Evropske unije ta kapital predstavlja dvorezni meč, saj smo do velike mere, kot že rečeno, od njega tudi ekonomsko odvisni. Slovenski nacionalni stranki podpiramo vse zakone, ki bodo poskušali ta divji kapitalizem vsaj znotraj skupnega trga čim bolj regulirati. Finančna in hipotekarna kriza nam je 2008 leta tudi pokazala, da če že imamo skupni trg, potrebujemo tudi nad njim močan nadzor, saj je deregulacija lahko za gospodarstvo usodna. Zakoni o trgu finančnih instrumentov, o bonitetnem nadzoru investicijskih podjetij in hipotekarni ter komunalni obveznici so dobro so dobro naslovili problematiko nenadzorovanega skupnega trga. Prav je, da na ravni EU harmoniziramo ter zaščitimo udeležence na finančnih trgih ter določimo nove bonitetne zahteve in nadzorno ureditev za investicijska podjetja. Ravno tako je tudi pomembno, da se pod budnim očesom regulatorja spodbudi kapitalski trg v Sloveniji, saj je tržna kapitalizacija v enem letu zrastla za več kot 5 milijard evrov. Prav tako na primer tudi kreditne institucije trenutno ne financirajo izdajo kritih obveznic, ki pa predstavljajo veliko varnejše naložbe in cenejše zadolževanje. Ker so ti zakoni kljub ostri kritičnosti, ki jo imamo do Evropske unije, za slovensko gospodarstvo po našem mnenju dobri, jih bomo v Slovenski nacionalni stranki tudi podprli. V bistvu sem podal strnjeno stališče Slovenske nacionalne stranke za vse tri omenjene zakone, tako da se pri naslednjih preostalih stališčih ne bom oglašal. Hvala lepa za vašo pozornost. **PREDSEDNIK IGOR ZORČIČ:** Hvala lepa. Mag. Elena Zavadlav Ušaj bo predstavila stališče Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke. **MAG. Hvala za besedo, predsednik. Prav lepo pozdravljeni predstavniki ministrstva, kolegice in kolegi! Današnji Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o trgu finančnih instrumentov je še eden izmed zakonov, ki jih moramo po nujnem postopku obravnavati, v kolikor ne želimo povzročiti Republiki Sloveniji velikega finančnega bremena. V maju, juniju in avgustu se namreč izteka rok za prenos direktiv Evropske unije v naš pravni red, ki se nanašajo na ta zakona, in sicer gre za naslednje evropske direktive:

Poleg tega pa se bo s predlagano spremembo zakona uredilo še: sprememba sklicevanj na novi Zakon o bančništvu, letna poročila javnih družb v enotni elektronski obliki, odprava ugotovljenih nedoslednosti obravnavanega zakona. Iz podatkov Agencije za trg vrednostnih papirjev na presečni dan 31. 12. 2020 izhaja, da je tržna kapitalizacija organiziranega trga v Republiki Sloveniji znašala 40,88 milijarde evrov, za primerjavo je v letu 2019 le-ta znašala 35 milijard evrov. Na organiziranem trgu je kotiralo 57 finančnih instrumentov, medtem ko pa v letu 2019 je bilo le-teh 62. V Republiki Slovenije je dovoljenje za opravljanje investicijskih storitev in poslov imelo 21 družb, od tega 4 borznoposredniške družbe, 11 bank, 3 družbe za upravljanje in 3 hranilnice. Za ureditev slovenskega trga finančnih instrumentov in implementacijo prava Evropske unije s tega področja je bil v Republiki Sloveniji sprejet Zakon o trgu finančni instrumentov. zakonom so urejeni instituti za opravljanje investicijskih storitev in poslov, tudi ponudba vrednostnih papirjev javnosti ter varovanje in zaščita vlagateljev. Ker pa je Evropska unija želela spodbuditi gospodarsko rast v Evropski uniji ob sočasni skrbi za varstvo vlagateljev in tudi na ravni Evropske unije želi izboljšati delovanje kapitalskih trgov, s čimer bi se zagotovili alternativni bančni viri financiranja gospodarstva, je bilo za ta namen sprejetih več direktiv, s katerimi se spreminja Direktiva 2014/45 o trgu finančnih instrumentov. Z današnjim predlogom zakona pa se jih bo implementiralo v slovenski pravni red. Poglavitne rešitve, ki jih predlog zakona prinaša, so: določitev novega bonitetnega režima v zvezi z upravljanjem s tveganji, poročanjem in razkritji ter pravili o prejemkih za investicijska podjetja; prenos pristojnosti organov, ki izdajajo dovoljenja izvajalcem storitev; sporočanja podatkov, razen določenih izjem, njihov nadzor ter pooblastila za zbiranje podatkov se prenaša na evropski organ za vrednostne papirje in trge; določitev izvenpravnih oseb, ki imajo dovoljenje za ponudnike storitev množičnega financiranja iz uporabe Direktive 2014/45, zaradi preprečitve položajev, da bi bilo za isto dejavnost treba imeti več dovoljenj v Evropski uniji; za namen podpore okrevanja gospodarstva po pandemiji covid-19 se uvedejo ciljno usmerjene spremembe v sedanje pravo Unije o finančnih storitvah, s katerimi se odpravi nepotrebne birokratske ovire in uvedbo skrbno umerjene ukrepe za blaženje gospodarskih pretresov; sprememba sklicevanja na novi Zakon o bančništvu; ureditev letnih poročil javnih družb v enotni elektronski obliki; odpravlja se tudi ugotovljene nedoslednosti veljavnega zakona. Zakonodajno-pravna služba je na predlog obravnavane spremembe zakona imela nekaj pripomb, ki pa smo jih na seji Odbora za finance z vloženimi amandmaji koalicijskih poslanskih skupin večinoma odpravili. Ker je tako pripravljen Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o trgu finančnih instrumentov usklajen in ker se z njegovim sprejemom želimo izogniti težko popravljivim finančnim posledicam za državo, bomo v Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o trgu finančnih instrumentov soglasno podprli. **PREDSEDNIK IGOR ZORČIČ:** Hvala lepa. Igor Peček bo predstavil stališče Poslanske skupine Liste Marjana Šarca. Hvala lepa, gospod predsednik. Spoštovani kolegice in kolegi, predstavniki ministrstva! Predlog zakona je bil tako kot ostala dva, ki ju obravnavamo danes, v zakonodajno proceduro vložen 1. julija. Glede vseh je bila na kolegiju sprejeta odločitev, da se obravnavajo po nujnem postopku. Skupaj obsegajo 220 strani, gre pa za vsebinsko zelo zahtevno in perečo temo, za katero bi si bilo po našem mnenju nujno potrebno vzeti več časa. Zakoni spreminjajo ureditev na področju hipotekarnih in komunalnih obveznic, trga finančnih instrumentov ter bonitetnega nadzora investicijskih podjetij. V LMŠ smo na kolegiju predlogu za obravnavo zakonov po nujnem postopku nasprotovali. Zakaj? Gre za področje, na katerem je bilo pred izbruhom finančne krize v Združenih državah Amerike izrazito povečano intenzivnejše dereguliranje finančnega trga, predvsem na področju hipotekarnih obveznic. To se je kasneje spremenilo v hipotekarno krizo, ta pa se je kasneje kot požar razširila po celotnem svetu. Pogoltnost izdajateljev hipotekarnih obveznic na eni strani, preračunljivost bonitetnih agencij na drugi in še posebej brezbrižnost zakonodajalca so bili tisti, ki so botrovali nastanku izvedenih finančnih instrumentov, ki na koncu niso imeli kritja. Ker je zgodovinski spomin še svež, moramo biti pri urejanju tega področja previdni. Tukaj se nam postavlja vprašanje, zakaj tako hitenje. V predlogu zakona namreč piše, določbe Direktive Evropske unije 2019/2162ni prenesla še nobena država članica, zato je popolnoma nerazumljivo, da se tako težka materija na silo uvršča med sejo, na kateri je 50 točk, saj bi brez problema po rednem postopku to temo lahko obravnavali jeseni. Pri vseh treh zakonih sicer piše enako, do časovne stiske glede prenosa direktive sicer prišlo zaradi povečanega obsega priprave zakonodajnih aktov za prenos direktiv na področju trga kapitala in tehnične narave vsebine, ki je zahtevala podrobna usklajevanja. Res, da smo v težkih časih, a verjetno se niso vsi na Ministrstvu za finance ukvarjali s protikoronskimi paketi, pripravo odlokov in oblikovanjem proračunov. K noveli zakona smo v LMŠ na seji odbora za finance vložili amandma k 91. členu, saj se nam je zdelo nesprejemljivo, da koalicija tako drastično znižuje pogoje za imenovanje direktorja Agencije za trg vrednostnih papirjev. Ob tako plehkih pogojih, ki so bili predlagani, se v LMŠ nismo mogli znebiti občutka, da Vlada ustvarja podlago za še eno politično kadrovanje in to pri tako pomembni agenciji. sreči je bil na seji odbora na koncu sprejet podoben amandma, ki bo od kandidata vseeno zahteval strokovno usposobljenost. Glede na vse našteto v LMŠ paketu treh zakonov ne bomo namenili glasu podpore. Hvala lepa.

Gospod predsednik, spoštovane poslanke, spoštovani poslanci, lep pozdrav tudi predstavnikom Vlade! Kako se opredeliti do obsežnega in kompleksnega zakonskega predloga, ki ga Vlada v Državni zbor posreduje po nujnem postopku, pri tem pa se sklicuje na potrebo po hitrem prenosu evropskih direktiv in izpostavlja možnost visokih denarnih kazni za Slovenijo, če tega ne storimo pravočasno? V normalnih okoliščinah tudi opozicija prisluhne vladnih razlogom za tak način obravnave in skuša tvorno sodelovati pri sprejetju predlaganih zakonov. Zaupanje tistemu, ki usmerja barko, je ključno za transparentnost postopka in podporo rešitvam. Dobro leto vladavine sedanje vlade pa nas je naučilo previdnosti. Glede na podtaknjene vsebine, ki jih je Vlada že vključila v svoje dosedanje predloge, je ta vsekakor na mestu; kogar je pičila kača, se pač boji tudi zvite vrvi. Odgovornost za vzpostavljanje zaupanja leži na vsakokratni vladi, a ta vlada s podobnimi postopki sama ruši svojo kredibilnost in načenja še minimalno zaupanje, ki ga potrebuje, da bi lahko vodila državo. Spoštovani! Paket treh zakonov, s katerimi je Vlada razširjala dnevni red te seje, namreč po vsebini niso nujna uskladitev z evropskimi direktivami. Edina resnica je, da je res prišlo do sprejema nove evropske uredbe in dopolnitev direktiv, ki jih morajo države prenesti v svojo nacionalno zakonodajo, toda z uveljavitvijo se ne mudi. Gradivo enega od predlaganih zakonov jasno izpostavlja, da bo Slovenija prva država, ki bo skupna pravila prenesla v svoje nacionalne predpise. Čemu so torej namenjeni manevri z nujnimi postopki, grožnje s kaznimi, sobotne obravnave na odborih in širitve dnevnega reda? Odgovorov na to ne poznamo. Glede na modus operandi te vlade smo pričakovali podtaknjence in jih čisto zares tudi našli. Spominjajte se prve verzije, kako je vladajočim se zdelo pomembno spremeniti pogoje za imenovanje direktorja agencije, ki nadzira slovenske finančne trge. Predlagana sprememba sicer ni zniževala kriterijev za vodenje tega pomembnega organa, vendar jih je zamegljevala in kriterij strokovnosti direktorja prepuščala subjektivni razlagi. Spoštovani! Vsebina zakonov kaže, da ne gre za nujne vsebine. Rok za implementacijo direktiv še ni potekel, zato kazni niso grožnja. Pri večini rešitev bo Slovenija prva, ki jih bo sprejela v svoj pravni red. Vlada v isti paket tlači tudi dva nova zakona: o nadzoru investicijskih podjetij in o hipotekarni in komunalni obveznici. Gre za področji, ki sta v Sloveniji močno nerazviti. Za njun razvoj je potrebna predvsem pametna regulacija, ki pa z ihtavim prepisovanjem direktiv ne bo dosežena. Zato tudi ne čudijo mnenja Zakonodajno-pravne službe, ki opozarjajo, da so mnoge rešitve v zakonih nedorečene in neusklajene, kar lahko pomeni le nova popravljanja predpisov v bližnji prihodnosti. Predlogov zakonov, pripravljenih na tak način in s takimi rešitvami, v Poslanski skupini Socialnih demokratov ne moremo podpreti. Sprejetju Zakona o trgu finančnih instrumentov, s katerim je Vlada želela zamegliti pogoje za vodenje Agencije za trg vrednostnih papirjev, pa bomo nasprotovali. Hvala za vašo pozornost. **PREDSEDNIK IGOR ZORČIČ:** Hvala lepa. Luka Mesec bo predstavil stališče Poslanske skupine Levica. Hvala lepa. Lep pozdrav! Tudi v Levici na noben način ne podpiramo hitenja pri sprejemanju tega zakonskega paketa. Naj malce pojasnim. Pred nami je kompleksen, toda rokohitrsko spisan zakon, ki mu manjkajo osnovne sestavine, začenši z jasnimi obrazložitvami. Tako laičnemu bralcu po branju tega zakona verjetno ne bo kaj dosti jasno, kaj Vlada z njim hoče. Je pa dejstvo, da se ta na hitro spisan zakon uporablja za urejanje organiziranega trga vrednostnih papirjev, katerega tržna kapitalizacija presega 40 milijard evrov. Podobno smo pred nekaj tedni dobili rokohitrsko spisan Zakon o bančništvu in Zakon o reševanju in prisilnem prenehanju bank, ki urejata celoten slovenski bančni sistem, ki upravlja s kar 45 milijardami evrov denarnih sredstev. Vsi ti paketi o urejanju kapitalskih trgov in o urejanju bančnega sistema, se pravi, sistemov, ki obvladujeta 40 milijard tržne kapitalizacije in 45 milijard tržne kapitalizacije, skupaj 85, vse to smo sprejemali pod nekakšnim Damoklejevim mečem, češ, če ne bomo tega na hitro sprejeli, nam grozijo kazni zaradi neprenosa evropskih direktiv. Kot so povedali moji predhodniki, so te grožnje s kaznimi več ali manj prazne, po drugi strani pa bolje imeti dobro urejene regulacije bank in kapitalskih trgov. Nenazadnje, še ni desetletje od finančne krize, ko smo plačali milijarde, ne tisoče ali deset tisoče evrov, milijarde evrov zaradi napak v v regulaciji naših bank in kapitalskih sistemov. Zato absolutno ne bi smeli hiteti s tem in bi morali imeti poglobljeno javno razpravo o tem, kako imeti bančni in kapitalski trg urejen. Pod črto pa še tole. Vlada v uvodni obrazložitvi zakona navede, da se delovanje kapitalskih trgov želi tako na ravni EU kot v Republiki Sloveniji izboljšati, in sicer zato, ker bi se s tem dodatno pomagalo gospodarstvu in bi se ublažile posledice pandemije, ker bi se zagotovili alternativni nebančni viri financiranja gospodarstva. Krepitev in razvoj trga kapitala sta namreč temelj zdravega in razvojno naravnanega gospodarstva. Tu je treba povedati naslednje. V Evropi se podjetja več ali manj financirajo z bančnimi krediti, v Ameriki in Združenem kraljestvu se več ali manj financirajo preko finančnih trgov. Zdaj, kateri model je bolj zdrav za razvojno, trajnostno in delavskim pravicam naklonjeno gospodarstvo? Definitivno je bolj zdrav model, kakršnega poznamo trenutno v Evropi. Če gremo po poti, ki jo tule predlaga in zagovarja Vlada, se pravi, financiranje predvsem preko kapitalskih trgov, se bo zgodilo enako, kot vidimo v Veliki Britaniji in v Združenih državah. Tam so podjetja več ali manj podrejena tako imenovani logiki maksimizacije vrednosti za delničarje, kar pomeni, da kapitalski investitorji, ki jih dostikrat zanimajo zgolj kratkoročni donosi, dobijo ključen vpliv v podjetjih, ključen vpliv na njihovo poslovanje in pritisk na menedžment, kako naj se poslovno odloča. Kot rečeno, to ni trajnostno naravnano, kapitalski investitorji pogosto sledijo zgolj kratkoročnim koristim, kratkoročnim profitom, kar se je tam neštetokrat že pokazalo oziroma lahko spremljate že od 80. let naprej. Ni treba, da berete zahtevno literaturo, lahko si pogledate tisti film z Gordonom Gekkom. Toliko mogoče za kontekst tega, kar počnemo. Pod črto bom pa to rekel, da se 45 milijard bančnega trga in 40 milijardnega trga kapitala ne ureja po nujnem postopku, ne ureja mimo javne razprave in ne tlači na sejo s 50 točkami proč od kakršnekoli javne pozornosti, zato tudi v Levici ne postopka in ne zakonov ne podpiramo. **PREDSEDNIK IGOR ZORČIČ:** Hvala lepa. Jožef Horvat bo predstavil stališče Poslanske skupine Nova Slovenija - krščanski demokrati. Hvala za besedo, spoštovani gospod predsednik. Spoštovani državni sekretar, drage kolegice in kolegi! Naj uvodoma takoj povem, da bo Poslanska skupina Nova Slovenija - krščanski demokrati, ki smo zagovorniki delovnih in podjetnih ljudi v državi, podpira novelo Zakona o trgu finančnih instrumentov. 50 točk dnevnega reda gor ali dol, je treba delati tudi v Državnem zboru. Pandemija covid-19 je resno prizadela ljudi, podjetja, zdravstvene sisteme, gospodarstvo, finančne sisteme držav članic. Komisija je v svojem sporočilu Evropskemu parlamentu, Evropskemu svetu, Svetu, Evropskemu ekonomsko- socialnemu odboru in Odboru regij 27. maja lani z naslovom Čas za Evropo: obnova in priprava za naslednjo generacijo poudarila, da bosta likvidnost in dostop do financiranja še naprej velik izziv, zato je ključnega pomena, da se podpre okrevanje po resnem gospodarskem šoku, ki ga je povzročila pandemija covid-19, in sicer z odstranjevanjem birokratskih ovir tako, da se uvedejo omejene ciljno usmerjene spremembe v sedanje pravo Unije o finančnih storitvah. Splošna cilja teh predlogov sprememb sta odprava nepotrebnih birokratskih ovir in uvedba skrbno usmerjenih ukrepov, ki se štejejo za učinkovite pri blaženju gospodarskih pretresov. Delovanje kapitalskih trgov se želi tako na ravni EU kakor tudi v Sloveniji izboljšati, in sicer zato da bi se s tem dodatno pomagalo gospodarstvu in bi se tako ublažile posledice pandemije ter bi se zagotovili alternativni nebančni viri financiranja gospodarstva. Slovenski trg kapitala je zelo slabo razvit. Investicijska aktivnost slovenskih podjetjih je nižja od povprečja v EU, podjetja pa za financiranje največkrat uporabijo lastne vire, sledijo jim bančna posojila. Mala gospodarstva v vzponu kljub znatni rasti nimajo dovolj lokalnih vlagateljev, ki bi omogočili razvoj. Pridobivanje denarja preko skladov kapitala ali množičnega financiranja je zelo redko. Splošna ocena kapitalske trga za Slovenijo je slaba, s tem pa so koristi, ki jih imajo razviti trgi tako za slovenske investitorje kot za podjetja še precej oddaljene. Podjetja imajo za financiranje svojega poslovanja in razvoja na voljo seveda različne vire. Poleg dolžniških, ki jih dobijo pri bankah in za katere plačujejo obresti, imajo na voljo tudi lastniške vire, kjer investitorji sodelujejo pri razdeljevanju dobičkov, nepovratne subvencije države in Evropske unije ter množično financiranje. Prvi podatek, ki bode v oči, je nizka raven investiranja slovenskih podjetij, ki še vedno ni ujela predkrizne ravni. Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije so podjetja v letu 2017 ustvarila za 4 tisoč 979 milijonov evrov investicij v nova in rabljena osnovna sredstva, kar ja še vedno manj kot leta 2008, ko je bilo teh investicij 6 tisoč 731 milijonov evrov. Kolegice in kolegi, če imajo Avstrijci podjetnike in jih tudi politika izjemno ceni in spoštuje, potem imamo žal v Sloveniji, to je naša ugotovitev, vedno več nasprotnikov podjetnikov. Nič hudega, pravzaprav. Slovenski podjetniki bodo selili svoja podjetja v tujino, mi pa bomo ostali zgolj socialna država. Ko bomo vsi skupaj, pa res vsi skupaj, ugotovili, da socialno državo financira tudi in predvsem močno gospodarstvo, bo prepozno. Nekaj moramo storiti, sicer se bo trg zaprl. Glede na trenutno politično konstelacijo, najbrž ne pride v poštev, da bi z davčnimi instrumenti stimulirali delovanje kapitalskih trgov. Vsi skupaj nekaj moramo storiti; udeleženci na trgu, ponudniki tržne infrastrukture, regulator in država, torej politika, moramo poznati namen dobro delujočega kapitalskega trga in se tudi politično zavezati, da ga dosežemo. To, kar danes obravnavamo, ta logični trojček zakonov, je prvi korak v pravo smer. Upam, da jih bo v prihodnje še več in da bodo ti koraki doživljali tudi pomembne pospeške. To bo za vse dobro. Hvala lepa. Monika Gregorčič bo predstavila stališče Poslanske skupine Stranke modernega centra. Hvala za besedo, predsednik. Lepo pozdravljeni kolegice in kolegi, predstavniki Vlade! Danes obravnavamo predlog novele Zakona o trgu finančnih instrumentov, ki v naš pravni red prenaša nekatere določbe direktive Evropske unije, vezane na trg kapitala. Kapitalski trgi morajo delovati učinkovito in transparentno, saj le takšni predstavljajo zanesljiv steber, na katerega se lahko opre gospodarstvo. Podjetja za izvajanje svojih poslanstev potrebujejo učinkovito shemo potencialnih virov financiranja. Pri tem je še kako pomembno, da platforma, preko katere si gospodarski subjekti zagotavljajo financiranje svojih investicij, izžareva stabilnost in zanesljivost. Spremenljive in negotove razmere na finančnih trgih so namreč glavni odvračalni element investicij, s tem pa tudi delovnih mest in splošne družbene blaginje. S predlogom tega zakona se dodatno ureja bonitetni nadzor nad investicijskimi podjetji. To pomeni, da se bodo določila nova pravila bonitetnega režima, ki bodo vsebovala poročanje in razkritje informacij, ter upravljanje tveganj. V naš pravni red pa se bodo prenesle tudi določbe, ki bodo spreminjale sistem dovoljenj in pooblastil za dostopanje do informacij. Poslanski skupini SMC si močno prizadevamo za to, da se učinkovitost delovanja kapitalskih trgov nenehno izboljšuje tako v našem nacionalnem gospodarstvu kot tudi na ravni celotne Evropske unije. Pred nami pa so veliki izzivi in ti se nanašajo predvsem na omejevanje in odpravljanje posledic, ki jih je gospodarstvu povzročila pandemija. Kapitalski trgi bodo v svoji vlogi alternativnih nebančnih virov financiranja igrali ključno vlogo pri ponovni prebuditvi gospodarskega potenciala. V Poslanski skupini SMC smo prepričani, da je pri vseh zakonodajnih spremembah, ki se dotikajo finančnih instrumentov, potrebno ravnati previdno. Prav neustrezna ureditev tega področja je v preteklih desetletjih botrovala eni najhujših finančnih kriz v zgodovini sveta. A vendar, predlog zakona, ki ga imamo pred seboj danes, deluje v smeri večje transparentnosti, drugih globljih posegov v materijo pa ne predvideva. Predlog zakona tako razumemo kot del prizadevanj za razvoj in krepitev kapitalskih trgov, ki bodo temelj za zagon zdravega in razvojno naravnanega gospodarstva.

Hvala. Spoštovani državni sekretar! Evropska unija želi izboljšati delovanje kapitalskih trgov, saj bo s tem dodatno pomagala gospodarstvu. Urejenost kapitalskih trgov zagotavlja alternativne nebančne vire financiranja gospodarstva, ki bodo eden izmed blažilcev učinkov pandemije. Ker sta tako krepitev kot razvoj trga kapitala temelj zdravega in razvojnega gospodarstva, je Evropa sprejela štiri nove direktive, ki se z današnjo novelo prenašajo v slovenski pravni sistem. Z novelo bodo uzakonjena najstrožja pravila, ki bodo zagotovila varovanje vlagateljev, ki sodelujejo na trgu finančnih instrumentov. Novela tega zakona je povezana tudi z Zakonom o bonitetnem nadzoru investicijskih podjetij. Oba skupaj določata nov bonitetni režim v zvezi z upravljanjem tveganj, poročanjem in razkritji ter pravila o prejemkih za investicijska podjetja. Splošna cilja predloga sprememb sta tudi odstranitev nepotrebnih birokratskih ovir in uvedba učinkovitih ukrepov za preprečevanje pretresov v gospodarstvu. Vlada je sicer zelo obsežen zakon Državnemu zboru predlagala s sprejetjem po nujnem postopku. Rok za prenos treh direktiv je že pretekel, zaradi zamude je Slovenija podvržena tožbi in denarni kazni s strani Evropske komisije. Tovrstne ad hoc akcije Vlade, ki pravzaprav ne želi, da bi se poslanci Državnega zbora dejansko seznanili z vsebino zakona, so povsem neprimerne. Komisija za preprečevanje korupcije je 1. julija Vlado izrecno opozorila glede sprejemanja zakonov po nujnem postopku. Med drugim je od Vlade zahtevala natančne in razumljive obrazložitve, ki izhajajo iz strokovnih podlag. Vlada naj po nujnem postopku obravnava le tiste zakone in določbe zakonov, glede katerih je to utemeljeno. Takšno hitro sprejemanje zakonov povzroča korupcijska tveganja. Spomnimo se na PKP6, ki je vseboval določilo o akreditacijah visokošolskih zavodov, ki je bilo deležno razveljavitvenega pečata Ustavnega sodišča. Okoliščine vnosa spornega določila v interventni zakon, ki je voda na mlin posameznikov sfere vladajoče stranke, danes v luči domnevne korupcije preiskuje KPK. In tudi v zakonu, ki ga obravnavamo danes, se je pojavilo nenavadno določilo – obsežna novela je potihoma poskušala spremeniti pogoje, ki jih mora izpolnjevati direktor agencije. Vladajoči so namreč črtali pogoj strokovne usposobljenosti osebe, ki bi agencijo vodila, in s tem omogočili, da Državni zbor na predlog Vlade za direktorja imenuje osebo na politični in ne na strokovni podlagi. Ob spominu na nedavni poskus združevanja različnih nadzornih agencij zavoljo kadrovanja največje vladne stranke nas novi poskus njenega kadrovanja s podtaknjenimi določili prav nič ne preseneča. K sreči je tudi ta vladni manever ostal le pri poskusu. Ne glede na navedeno Poslanska skupina SAB zakona ne bo podprla, saj zakon ne spoštuje osnovnih določil poslovnika, ustave in usmeritev Komisije za preprečevanje korupcije. Hvala za vašo pozornost. **PREDSEDNIK IGOR ZORČIČ:** Hvala lepa. Robert Polnar bo predstavil stališče Poslanske skupine Demokratične stranke upokojencev Slovenije.

Hvala za besedo, gospod predsednik. Gospe poslanke, gospodje poslanci! Trg finančnih instrumentov je po svoji naravi nepredvidljiv, značilno inovativen pa je po svojih metodah, postopkih in procesih. Zakon o trgu finančnih instrumentov je bil v vsej svoji razsežnosti in zahtevnosti sprejet v Državnem zboru konec leta 2018. V dobrem letu dni je praktična uporaba tega zakona pokazala, da je potreben dodatnih obsežnih sprememb. Opredeljene so bile v 113 členih, bistvene pa je mogoče povzeti takole: vsebina dokumentacije, ki jo je treba priložiti zahtevam za izdajo dovoljenj, o katerih je pristojna odločati Agencija za trg vrednostnih papirjev, se natančneje določi; razširijo se pristojnosti agencije za ukrepanje v primeru kršitve predpisov, ki urejajo poslovanje borznoposredniških družb in trgovanje na kapitalskih trgih; postopek odločanja in objave nadzornih ukrepov je natančneje opredeljen, ravno tako postopek objave informacij o identiteti kršitelja ter njegovem predvidenem sodnem varstvu. Posodobljene so določbe glede opredelitve izrazov ter določene izjeme glede obveznosti objave prospekta, ki so v pristojnosti Republike Slovenije. Določen je nadzorni organ, odgovoren za izvajanje nalog pristojnega organa, dopolnjene so njegove pristojnosti in odgovornosti; opredeljena so določila glede razkritja informacij o izrečenih ukrepih: podrobneje je določen način opravljanja nadzora ter opredeljeni nadzorni ukrepi; določen je sistem spremljanja prijav kršitev; vključene so kršitve in predpisane sorazmerne kazni. Nova zakonodaja s področja trga finančnih instrumentov je odziv na preteklo finančno krizo in vliva upanje, da se ne bodo ponovile stare velike napake. Njene spremembe in dopolnitve, tudi današnja, temeljijo na spoznanju o pravilnosti ugotovitve, da je eno poznati cilj, nekaj povsem drugega pa je, kako doseči ta cilj. Danes je povsem gotovo, da je minula gospodarska in finančna kriza pokazala, da obstoječi makroekonomski modeli in finančna teorija niso sposobni pojasniti procesov, ki oddaljujejo cene finančnih instrumentov od njihovih fundamentalnih vrednosti. Vse, kar so nam govorili v zadnjih desetih letih, je bilo lažno. Trgi niso delovali sami od sebe, ustvarjalci finančnih instrumentov pa niso bili nezmotljivi geniji. Odkrili smo pravzaprav, da je bil denar politični instrument, čez noč si je bilo mogoče izmisliti milijarde evrov, ki so prav tako čez noč izginile pod pogojem, da je se s tem strinjala ali pa je tako želela Vlada ali pa centralna banka. Svetovni finančni mojstri so prepričevali javnost, da njihovi modeli odlično funkcionirajo, tehnike obvarovanja pred tveganji in metode njihove razpršitve pa, da so razvite do popolnosti. Vsi so se delali, kakor da razumejo komplicirane modele, na katerih temeljijo ezoterični finančni instrumenti, finančna ravnotežna spretnost je izrazila zmagoslavje nad zdravim razumom. Današnje spremembe Zakona o trgu finančnih instrumentov obsegajo 94 členov, z njimi se v slovenski pravni red prenašajo štiri evropske direktive. Finančne dejavnosti se dodatno regulirajo s pravili o likvidnosti in obvladovanju tveganj za investicijska podjetja, glavna cilja pa sta slej kot prej dva: omogočiti gospodarskim subjektom dostop do raznolikih virov kapitala kjerkoli v Evropski uniji in zagotoviti učinkovitejše delovanje trgov finančnih instrumentov. Poslanci Poslanske skupine Desus bomo podprli spremembe in dopolnitve Zakona o trgu finančnih instrumentov. ZORČIČ:** Hvala lepa. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. Ker v drugi obravnavi amandmaji k dopolnjenemu predlogu zakona niso bili vloženi, zaključujem drugo obravnavo predloga zakona. Odločanje o predlogu zakona bomo v skladu s časovnim potekom seje zbora opravili danes v okviru glasovanj.

Predlog zakona je v obravnavo zboru predložila Vlada. Za dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem besedo predstavniku Vlade mag. Petru Ješovniku, državnemu sekretarju na Ministrstvu za finance. **MAG. PETER JEŠOVNIK:** Spoštovani predsednik, spoštovane poslanke in poslanci! Osnovni cilj predloga zakona, ki je pred vami, je prenos Direktive 2019/2034 o bonitetnem nadzoru investicijskih podjetij v slovenski pravni red. Direktiva 2019/2034 je bila sprejeta v paketu z Uredbo 2019/2033, ki sta skupaj določili nove bonitetne zahteve in nadzorno ureditev za investicijska podjetja ter prilagodili zahteve profilom tveganjem in poslovnim modelom investicijskih podjetij ob ohranjanju finančne trdnosti. Do sedaj so za vsa investicijska podjetja veljala enaka pravila o kapitalu, likvidnosti in obvladovanju tveganj kakor za kreditne institucije, katera pa niso upoštevala posebnosti investicijskih podjetij. Na podlagi novega zakonodajnega okvira bodo zdaj za investicijska podjetja samostojno določen režim ustanovnega kapitala investicijskih podjetij, ocenjevanje in izračun kapitalskih zahtev, nove enotne zahteve glede poročanja in javnega razkritja ter nov režim pravil za fiksne in variabilne prejemke ter zahteve za nekatera podjetja, da ustanovijo odbor za prejemke. Investicijska podjetja bodo glede na velikost, naravo in zapletenost sedaj razvrščena v tri razrede, in sicer bodo v prvem razredu sistemsko pomembna in velika investicijska podjetja, za katera bodo še vedno veljala bančna pravila, v drugem in tretjem razredu pa ostala investicijska podjetja, za katera bodo v skladu z direktivo 2019/2034 veljala pravile tega predloga zakona. Spoštovani predsednik, spoštovane poslanke in poslanci, Vlada je v skladu s 128. členom Poslovnika Državnega zbora predlaga, da se na tej seji opravi še tretja obravnava Predloga zakona o bonitetnem nadzoru investicijskih podjetij. Predsednik, hvala za pozornost. Hvala lepa. Predlog zakona je obravnaval Odbor za finance. Za predstavitev poročila dajem besedo predsedniku odbora Robertu Polnarju. **ROBERT

10. julija letos kot matično delovno telo obravnaval Predlog zakona o bonitetnem nadzoru investicijskih podjetij, ki ga je Državnemu zboru po nujnem postopku v obravnavo in sprejem predložila Vlada. V skladu s 129. členom Poslovnika Državnega zbora so amandmaje k predlogu zakona vložile poslanske skupine SDS, NSi in SMC, in sicer k šestim členom predloga zakona. Državni sekretar na Ministrstvu za finance je v uvodni razlagi predstavil cilje in poglavitne rešitve predloga zakona. Poudaril je, da je cilj predloga prenos Direktive 2019/2034 o bonitetnem nadzoru investicijskih podjetij v slovenski pravni red. Ta direktiva je bila sprejeta v paketu z Uredbo 2019/2033 in sta skupaj oba dokumenta določila nove bonitetne zahteve in nadzorno ureditev za investicija podjetja ter prilagodila zahteve profilom tveganj in poslovnim modelom investicijskih podjetij ob ohranjanju finančne trdnosti. V nadaljevanju je predstavnica Zakonodajno-pravna službe v svoji obrazložitvi poudarila, da je večina pripomb iz pisnega mnenja službe upoštevanih z vloženimi amandmaji poslanskih skupin koalicije. Na seji je sodeloval tudi predstavnik Agencije za trg vrednostnih papirjev, ki je izrazil podporo predlaganemu zakonskemu besedilu. Člani in članice Odbora za finance o besedilu predloga zakona niso razpravljali. Odbor je v skladu z drugim odstavkom 130. člena Poslovnika Državnega zbora obravnaval vseh šest amandmajev poslanskih skupin SDS, NSi in SMC ter jih sprejel. V skladu s 128. členom Poslovnika Državnega zbora je nato odbor glasoval o vseh členih predloga skupaj in jih sprejel. Glede na sprejete amandmaje je na podlagi prvega odstavka 133. člena Poslovnika Državnega zbora pripravljeno besedilo dopolnjenega predloga zakona, v katerega so vključeni sprejeti amandmaji. Dopolnjen predlog zakona pa je sestavni del tega poročila. Hvala lepa. Sledi predstavitev stališč poslanskih skupin. Mag. Marko Pogačnik bo predstavil stališče Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke. Spoštovani predsednik, hvala za dano besedo. Spoštovani državni sekretar, kolegice in kolegi! Pred nami je Predlog zakona o bonitetnem nadzoru investicijskih podjetij. Glavni cilj predloga zakona je implementacija Direktive 2019/2034 EU v slovenski pravni red. Ključne in glavne, poglavitne rešitve tega zakona so, da določajo pristojni nadzorni organ, njegove pristojnosti v Republiki Sloveniji bo to nalogo opravljala Agencija za trg vrednostnih papirjev, določa se ustanovni kapital investicijskih podjetij, določajo se načela bonitetnega nadzora, pristojnosti in dolžnosti varovanja zaupnih informacij in njihova izmenjava, nadzorni ukrepi, preiskovalna pooblastila in pravica do sodnega varstva, postopek pregleda nadzornega organa nadzora skupin investicijskih podjetij, določajo se razkritja v zvezi z nadzorom.

Dober dan, pozdravljeni! Hvala lepa za besedo, spoštovani predsednik. Do danes so za vsa investicijska podjetja na ravni Evropske unije veljala enaka pravila o kapitalu, likvidnosti in obvladovanju tveganj kakor za kreditne institucije, ki temeljijo na mednarodnih standardih, ki veljajo za banke. Na podlagi pričujoče direktive in uredbe pa bo zdaj za investicijska podjetja določen poseben režim regulacije, posebne zahteve glede ustanovnega kapitala, ocenjevanje in izračun kapitalskih zahtev, nove zahteve glede poročanja in javnega razkritja ter nov režim pravil za fiksne in variabilne prejemke ter zahteve za nekatera podjetja, da ustanovijo odbor za prejemke. Režim regulacije ne bo enak za vsa investicijska podjetja, temveč bo strogost regulacije odvisna od velikosti podjetja. V praksi gre za deregulacijo investicijskih podjetij z bilančno vsoto pod 15 milijard evrov. Določa se pristojni organ za nadzor nad investicijskimi podjetji in njihov ustanovni kapital. Da bi borznoposredniška hiša lahko opravljala investicijsko dejavnost, mora imeti vsaj 750 tisoč evrov ustanovnega kapitala oziroma desetkrat manj za upravljanje manj tveganih poslov. Slovenija s sprejetjem pričujočih evropskih dokumentov zamuja, a poleg tega prinaša dve ključni slabosti. Prvič, ponovno imamo pred sabo rokohitrsko in slabo spisan zakon, ki je nejasen in brez jasnih obrazložitev, Vlada pa ga želi spet sprejeti z danes na jutri, brez resne javne razprave. Zakon o bonitetnem nadzoru investicijskih podjetij skupaj z novelo Zakona o trgu finančnih instrumentov posega v ureditev organiziranega trga vrednostnih papirjev, katerega tržna kapitalizacija presega 40 milijard evrov. Prav zato je skrajno neprimerno, da se tako pomemben zakon sprejema po nujnem postopku. Kot običajno Vlada nepremišljeno in netransparentno hitenje opravičuje s trditvijo, da bi neugoden izid postopka lahko pomenil veliko finančno breme za Republiko Slovenijo in bi torej nastale težko popravljive posledice za delovanje države. Gre za nekaj 10 ali v najslabšem primeru, 100 tisoč evrov kazni zaradi zamude pri prenosu evropske direktive, pri čemer je rok za prenos te direktive tako ali tako že potekel. Ko torej govorimo o 45-milijardnem bančnem sektorju in 40-milijardnem trgu kapitala, so nepopravljive posledice, ki bi lahko nastale zaradi neustrezne regulacije bančnega sistema in kapitalskega trga, neprimerljivo večje od posledic, ki lahko nastanejo zaradi denarnih kazni zaradi zamude pri prenosu par direktiv. In drugič, zakon uvaja deregulacijo poslovanja gospodarskih družb, ki opravljajo investicijske storitve in posle. Investicijska podjetja, ki pogosto opravljajo tvegane špekulativne posle in trgujejo s kompleksnimi finančnimi instrumenti, so bila do sedaj podvržena enakim regulatornim standardom kot banke. Po novem pa bodo pravila, ki veljajo za banke, veljale samo za investicijska podjetja z bilančno vsoto nad 15 milijard evrov. Za investicijska podjetja, katerih bilančna vsota je nižja od 15 milijard, pa se uvajajo nova, blažja pravila. V osnovi naj bi šlo pri evropski direktivi, ki se prenaša v ta zakon, za odpravo nepotrebnih birokratskih ovir in nepotrebnih regulacijskih mehanizmov za mala in srednja investicijska podjetja. Toda, mala in srednja investicijska podjetja so po standardih direktive de facto zelo velika. Bilančna vsota recimo NLB, ki je največja banka v Sloveniji, znaša 11 milijard evrov, bilančna vsota druge največje slovenske banke, torej NKBM, pa 9. Tu govorimo o deregulaciji gospodarskih družb s 15 milijardno bilančno vsoto. Za gospodarsko družbo z višjimi konsolidiranimi prihodki, kot je največja banka v Sloveniji, bodo torej po novem lahko veljali nižji regulatorni standardi. Iz obeh razlogov, torej vnovičnega vladnega rokohitrstva pri sprejemanju zakonodaje in zaradi zavedanja nevarnosti, ki preži v deregulaciji investicijske dejavnosti, bomo v Poslanski skupini Levica zakonu o bonitetnem nadzoru investicijskih podjetij nasprotovali. Hvala lepa. Jožef Horvat bo predstavil stališče Poslanske skupine Nova Slovenija - krščanski demokrati. Hvala 2019/2034 v slovenski pravni red. Direktiva je bila sprejeta v paketu z evropsko uredbo 2019/2033 o bonitetnih zahtevah za investicijska podjetja, ki skupaj določata nove bonitetne zahteve in nadzorno ureditev za investicijska podjetja ter prilagajata zahteve profilom tveganj in poslovnim modelom investicijskih podjetij ob ohranjanju finančne stabilnosti. Poslanci Nove Slovenije bomo zakon podprli. Do zdaj so za vsa investicijska podjetja velja enaka pravila o kapitalu, likvidnosti in obvladovanju tveganj kakor za krediten institucije. Na podlagi Direktive 2019/2034 in že prej omenjene uredbe bodo zdaj za investicijska podjetja samostojno določeni: prvič, režim ustanovnega kapitala investicijskih podjetij; drugič, ocenjevanje in izračun kapitalskih zahtev; tretjič, nove enotne zahteve glede poročanja in javnega razkritja; četrtič, nov režim pravil za fiksne in variabilne prejemke ter petič, zahteve za nekatera podjetja, da ustanovijo odbor za prejemke. Poglavitne rešitve predloga zakona: določa se pristojni nadzorni organ – v Sloveniji bo to seveda Agencija za trg vrednostnih papirjev in njegove pristojnosti določa se ustanovni kapital borznoposredniške družbe, ki je odvisen od značilnosti posamezne družbe, znaša med 75 tisoč in 750 tisoč evrov; določajo se načela bonitetnega nadzora, in sicer pristojnost in dolžnost matičnih držav članic in držav članic gostiteljic; dolžnost varovanja zaupnih informacij in njihova izmenjava; nadzorni ukrepi in sankcije, ki jih izreče agencija v zvezi s kršitvami zakona ali uredbe; preiskovalna pooblastila in pravica do sodnega varstva; postopek pregleda nadzornega organa; nadzor skupin investicijskih podjetij. Evropski bančni urad EBA je že decembra lansko leto začel javno posvetovanje v zvezi s smernicami o politikah prejemkov in smernicami o notranjem upravljanju za investicijska podjetja v skladu z Direktivo o bonitetnem nadzoru investicijskih podjetij. Smernice natančneje pojasnjujejo določbe o prejemkih in notranjem upravljanju, ki jih bodo morala upoštevati investicijska podjetja. Kot že rečeno, poslanci Nove Slovenije bomo zakon o bonitetnem nadzoru investicijskih podjetij soglasno podprli. Hvala lepa. Mag. Dušan Verbič bo predstavil stališče Poslanske skupine Stranke modernega centra. Hvala za besedo, predsednik. Državni sekretar, ostali prisotni, prav lep pozdrav! Predlog zakona o bonitetnem nadzoru investicijskih podjetij sodi v sklop zakonov, ki regulirajo evropski kapitalski trg. Predlagani zakon deluje v smeri enakopravne obravnave vseh investicijskih podjetij, ki bodo deležna skrbnega in učinkovitega nadzora, hkrati pa vzpostavlja okolje, ki za njegove deležnike ne bo sporno z vidika pravne jasnosti. Poleg tega si predlagatelj zakona prizadeva za to, da bi se vzpostavil sistem takšnih ukrepov, ki bodo sorazmerni in bodo imeli zadostne odvračalne sankcije. S sprejetjem tega zakona se bodo investicijska podjetja pričela obravnavati ločeno. Zanje so namreč do sedaj veljale enaka pravila o količini kapitala, obvladovanju tveganj in likvidnosti kot za kreditne institucije. Pri tem je pomembno poudariti, da zakoni, ki predpisujejo zaželena bančna razmerja in sankcije za neupoštevanje le-teh, niso povsem primerni za investicijska podjetja, saj ne upoštevajo njihovih posebnosti. S predlogom zakona se zato samostojno določa režim ustanovnega kapitala investicijskih podjetij, samoocenjevanje in izračun kapitalskih zahtev, postavljajo pa se tudi nove enotne zahteve glede poročanja in javnega razkritja informacij, ki so še kako pomembne. V Poslanski skupini SMC verjamemo, da so rešitve, predlagane v okviru tega zakona, dobre, saj bodo na učinkovit način regulirale poslovanje investicijskih podjetij pri nas. Kot del pristojnosti, ki jih predlog zakona nalaga Agenciji za trg vrednostnih papirjev, se navajata pomembni bonitetni nadzor in seveda tudi preiskovalna pooblastila. Prepričani smo, da je napor v smeri krepitve nadzora, ki ne bo zgolj globlji, temveč tudi organiziran v sklopu ene same institucije, zelo pozitivna novica za transparentnost kapitalskega trga same same Unije, ki bo konec koncev neposredno vplivala tudi na višjo stabilnost poslovnega okolja, seveda, tudi naših podjetij. S tem zakonom se ne bo reguliral zgolj del investicijskih podjetij na območju Evropske unije, temveč se bodo spremenili tudi pogoji, pod katerimi bodo lahko podjetja iz tretjih držav dostopala do finančnih trgov Evropske unije. Po mnenju Vlade zakonodajni akt krepi režim enakovrednosti za investicijska podjetja iz tretjih držav, Evropski komisiji pa daje dodatne pristojnosti za odločanje o enakopravnosti teh podjetij.

Hvala Spoštovani! Na današnji plenarni seji obravnavamo kar dva povsem nova zakona, in sicer zakon o bonitetnem nadzoru investicijskih podjetij in zakon o hipotekarni in komunalni obveznici. Če je vladni cilj resnično zmanjšanje predpisov, zakaj ti dve noveli nista vključeni v obstoječe zakone bodisi v zakon, ki ureja trg finančnih instrumentov, ali kakšen drug zakon s področja financ. Res je, da novo ureditev narekujejo evropski pravni predpisi, a to še ne pomeni, da za njihovo implementacijo potrebujemo povsem nove zakone. Skladno z zahtevami direktive se v predlogu zakona določajo posebna pravica prav za investicijska podjetja. Konkretno gre za pravila glede ustanovnega kapitala, ocenjevanja in izračun kapitalskih zahtev, nove enotne zahteve glede poročanja in javnega razkritja. Pravna ureditev investicijskih podjetij se tako prilagaja profilom tveganj in poslovnim modelom, ki ga ta podjetja imajo s ciljem ohranitve finančne stabilnosti, kar na drugi strani pomeni večjo varnost za vlagatelje. Pristojnostno izvajanje zakona je podeljena Agenciji za trg vrednostnih papirjev. Vlada predlaga, da se ta zahteven in obsežen zakon sprejme po nujnem postopku. V zakonodajno proceduro ga je vložila v začetku tega meseca in le nekaj dni zatem, brez da bi zakonodajnemu telesu omogočala resno obravnavo predloga, praktično zahteva njegov sprejem. Zakaj Vlada tako hiti? Zgleda, da preprosto zato, ker zakona ni pripravila pravočasno, saj se je rok za prenos evropskih predpisov iztekel v prejšnjem mesecu. Najmanj, kar upostošen slovenski proračun danes potrebuje, pa je seveda denarna kazen, ki bo Sloveniji povzročala dodatno finančno breme, in to zgolj zato, ker Vlada niti tokrat ni opravila svoje naloge. Dovolite, da opomnim, da Vlada v Zakonu o debirokratizaciji med svoje cilje šteje tudi krepitev spoštovanja načel pravne varnosti, varstva, zaupanja v pravo ter jasnost in določenost predpisov, a današnji predlog zakona je nasprotje teh ciljev. Določila, ki opredeljujejo globe za prekrške, so v diametralnem nasprotju z Zakonom o prekrških. Ta namreč določa, da se lahko globa predpiše le v določenem znesku ali razponu. V nasprotju z navedenim zakon določa globe v odstotkih letnega prometa ali v večkratniku dobljenega dobička, alternativne globe in globe, ki presegajo največjo možno dopustno zakonsko višino. Tudi če direktiva narekuje takšno vrsto in višino glob in če se temu ne da izogniti, se od izvršilne veje oblasti pričakuje vsaj osnovna stopnja skrbnosti, in sicer da Zakon o prekrških, ki je sistemski zakon, ustrezno prilagodi, če v nekem drugem zakonu od njega odstopa. Sedanji predlog je v nasprotju in neskladju z Zakonom o prekrških, posledično pa z ustavo, ki narekuje načelo zakonitosti. In vse navedeno demantira zatrjevanje prizadevanje Vlade za pravno varnost, zaupanje v pravo in jasnost predpisov. Ker v SAB menimo, da je takšna neskladnost sedanjega predpisa zrela za presojo Ustavnega sodišča, predlaganega zakona ne bomo podprli. Hvala za vašo pozornost. Hvala lepa. Robert Polnar bo predstavil stališče Poslanske skupine Demokratične stranke upokojencev Slovenije. **ROBERT Hvala za besedo, gospod predsednik. Gospe poslanke, gospodje poslanci! V Republiki Sloveniji lahko opravljajo investicijske storitve in posle ter pomožne investicijske storitve borznoposredniške družbe, banke z dovoljenjem Banke Slovenije za opravljanje investicijskih storitev in poslov, investicijska podjetja držav članic Evropske unije, ki v skladu z Zakonom o trgu finančnih instrumentov ustanovijo podružnico v Republiki Sloveniji oziroma so upravičena neposredno opravljati investicijske storitve in posle v Republiki Sloveniji ter banke oziroma posebne finančne institucije držav članic Evropske unije, ki so v skladu z Zakonom o bančništvu ustanovile podružnico v Republiki Sloveniji oziroma so upravičene neposredno opravljati investicijske storitve in posle v Sloveniji. Bonitetni nadzor pomeni nadzor nad zakonitostjo poslovanja in nad poslovanjem v skladu s pravili za obvladovanje tveganj. Konec leta 2020 so na trgu finančnih instrumentov v Sloveniji delovale štiri borznoposredniške družbe z dovoljenjem Agencije za trg vrednostnih papirjev za opravljanje investicijskih storitev in poslov. Od teh štirih sta dve borznoposredniško družbi v lanskem letu začeli postopek prenehanja opravljanja investicijskih storitev in poslov. Te vrste poslov, se pravi investicijske storitve in posle, je opravljalo še 14 bank, od tega jih je 9 lahko opravljalo samo storitve trgovanja za lastni račun. Te posle so opravljale tudi tri družbe za upravljanje in ena podružnica kreditne institucije iz države članice ter ena podružnica investicijskega podjetja iz držav članice. To je slika in prilika investicijskih storitev in poslov v Sloveniji. Toda poleg teh je lahko opravljalo investicijske posle in storitve 700 investicijskih podjetij in kreditnih institucij iz držav članic Evropske unije, ki so priglasile neposredno opravljanje teh storitev pri Agenciji za trg vrednostnih papirjev ali pa pri Banki Slovenije. Spremembe na trgu so intenzivne, zato je pričakovati, da bo vodilno vlogo prevzela podružnica kreditne institucije iz države članice. Takšno je vsaj mnenje strokovnjakov iz Agencije za trg vrednostnih papirjev. Danes v slovenski pravni red prenašamo določbe direktive, po kateri bodo morali ponudniki investicijskih storitev izpolnjevati nove zakonske zahteve in vzpostaviti ustrezen sistem poročanja. Investicijska podjetja bodo razvrščena v štiri kategorije, podrobno pa so določene zahteve v zvezi z ustanovnim kapitalom, načeli bonitetnega nadzora, postopki pregleda, tudi nad nadzorom skupin investicijskih podjetij in pa razkritij v zvezi z nadzorom. Poslanci Poslanske skupine Desus bomo glasovali za sprejetje zakona o bonitetnem nadzoru investicijskih podjetij. Hvala lepa. Končali smo predstavitev stališč poslanskih skupin. Ker v drugi obravnavi amandmaji k dopolnjenemu predlogu zakona niso bili vloženi, zaključujem drugo obravnavo predloga zakona. Odločanje o predlogu zakona bomo v skladu s časovnim potekom seje zbora opravili danes v okviru glasovanj.

Predlog zakona je v obravnavo zboru predložila Vlada. Za dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem besedo predstavniku Vlade mag. Petru Ješovniku, državnemu sekretarju na Ministrstvu za finance. **MAG. PETER JEŠOVNIK:** Spoštovani predsednik, spoštovane poslanke in poslanci! Osnovni cilj Predloga zakona o hipotekarni in komunalni obveznici, ki je pred vami, je prenos določb Direktive EU 2019/2162o izdajanju kritih obveznic in javnem nadzoru kritih obveznic. Omenjena direktiva je prva direktiva, ki minimalno harmonizira strukturne lastnosti kritih obveznic in izvajanja nadzora nad kritimi obveznicami kot vrednostnimi papirji v državah članicah Evropske unije. Trenutno je regulacija krite obveznice kot vrednostnega papirja prepuščena državam članicam samim in na tak način ni poenotena v Evropski uniji, medtem ko so pravila glede vlaganja s strani kreditnih institucij v krite obveznice že poenotena. S prenosom določb Direktive 2019/2162 pa bodo tudi strukturne lastnosti in kritno premoženje kritih obveznic minimalno poenotene v vseh državah članicah Evropske unije. Direktiva 2019/2162 pri prenosu določb v nacionalne okvire predpisuje oziroma dopušča državam članicam več diskrecijskih možnosti oziroma opcij. Le-te so v predlogu zakona upoštevane na način, da je zasledovana najvišja možna varnost vlagateljev v krite obveznice.

smo se odločili, da pripravimo nov zakon in ne novele. Ključne rešitve v predlogu zakona so: poenotenje strukturnih lastnosti kritih obveznic kot vrednostnih papirjev, dvojno zavarovanje vlagateljev v krite obveznice, izvzetost iz postopka reševanja in prisilnega prenehanja kreditnih institucij, zahteve glede kritnega premoženja in njegovega upravljanja, zahteve glede izvajanja javnega nadzora nad izdajo, poslovanjem, upravljanjem kritih obveznic ter zahteve glede javnega obveščanja vlagateljev. V Sloveniji še nobena kreditna institucija ni izdala krite obveznice, saj mora biti obseg izdaje precejšen, da upraviči stroške izdaje. Kreditne institucije v Republiki Sloveniji se torej trenutno ne financirajo z izdajo kritih obveznic. Vzpostavitev poenotenega okvira za krite obveznice bi lahko spodbudila razvoj tega trga v Sloveniji, ki bi lahko doprinesel k stabilnejšemu viru financiranja za kreditne institucije, kar bi lahko vodilo k ugodnejšim hipotekarnim kreditom za potrošnike in podjetja, vlagatelji pa bi imeli na voljo varnejše alternativne naložbe. Spoštovani predsednik, spoštovani poslanke in poslanci! Vlada v skladu s 138. členom Poslovnika Državnega zbora predlaga, da se na tej seji opravi še tretja obravnava predloga zakona. Predsednik, hvala za pozornost. Hvala lepa. Predlog zakona je obravnaval Odbor za finance. Za predstavitev poročila dajem besedo predsedniku odbora Robertu Polnarju. Hvala za besedo, gospod predsednik. Gospe poslanke, gospodje poslanci! Tudi ta predlog zakona je Odbor za finance obravnaval na 60. nujni seji minulo soboto kot matično delovno telo,

V skladu s 129. členom Poslovnika Državnega zbora so amandmaje k predlogu zakona vložile poslanske skupine SDS, NSi in SMC, in sicer k trinajstim V uvodni obrazložitvi je državni sekretar predstavil cilje in poglavitne rešitve predloga zakona, s katerimi se prenaša določbe Direktive 2019/2162 ter odpravlja nekatere nedoslednosti iz Zakona o hipotekarni in kreditni obveznici številka 1. Predstavnica Zakonodajno-pravne službe je povedala, da je služba pripravila pisno mnenje, ter pojasnila, da je večina pripomb z vloženimi amandmaji poslanskih skupin SDS, NSi in SMC upoštevana. Predstavnika Banke Slovenije in Agencije za trg vrednostnih papirjev sta povedala, da sta obe instituciji sodelovali pri pripravi predloga zakona ter ga obe tudi podpirata. V razpravi, ki je sledila, so poslanci opozorili na zahtevnost in pomembnost problematike, ki jo predlog zakona ureja, na hitrost zakonodajnega procesa, saj gre za nujni postopek, ter da bo Slovenija prva država članica, ki bo to direktivo prenesla v svoj pravni red. Opozorjeno je bilo na visoke kazni, ko države članice zamujajo roke pri implementaciji direktiv, prav tako pa je bilo izpostavljeno, da naj pristojne institucije vršijo ustrezni nadzor nad rešitvami, ki jih predvideva predlog zakona glede komunalnih in hipotekarnih obveznic. V razpravi sta državni sekretar in predstavnik Banke Slovenije odgovorila na zastavljena vprašanja in podala dodatna pojasnila. Odbor je v skladu z drugim odstavkom 130. člena Poslovnika Državnega zbora obravnaval amandmaje poslanskih skupin koalicije k trinajstim členom in vseh trinajst amandmajev sprejel. V skladu s 128. členom Poslovnika Državnega zbora je odbor glasoval o vseh členih predloga zakona skupaj in jih sprejel. Glede na sprejete amandmaje je na podlagi prvega odstavka 133. člena Poslovnika Državnega zbora pripravljeno besedilo dopolnjenega predloga zakona, v katerega so vključeni sprejeti amandmaji. Dopolnjen predlog zakona pa je sestavni del tega poročila. Hvala lepa. Sledi predstavitev stališč poslanskih skupin. Jožef Horvat bo predstavil stališče Poslanske skupine Nova Slovenija - krščanski demokrati. Hvala za besedo, gospod predsednik. Spoštovani državni sekretar, dragi kolegice in kolegi! Slovenija v tem polletju predseduje Svetu Evropske unije, zato je najbrž prav, da ne zamujamo s prenosom direktiv v slovenski pravni red. Poslanska skupina Nove Slovenije bo zakon – novi zakon – o hipotekarni in komunalni obveznici podprla. Najprej pa hiter pogled v finančni slovar, kaj je hipotekarna obveznica. Hipotekarna obveznica je dolžniški vrednostni papir, pri katerem je glavnica zavarovana z eno ali več hipotek na nepremičnine. V primeru bankrota izdajatelja se imetniki hipotekarnih obveznic poplačajo iz naslova prodaje zastavljenih nepremičnin. Zavarovanje glavnice ima učinek na višino obrestne mere, saj jih trg ocenjuje kot varnejšo naložbo. Na temelju te vgrajene zaščite so obresti pri hipotekarnih obveznicah nekoliko nižje v primerjavi s podobnimi podjetniškimi obveznicami. Kritno premoženje pri hipotekarni obveznici so lahko le terjatve iz naslova hipotekarnih kreditov. Kaj je komunalna obveznica? Je dolžniški vrednostni papir, pri katerem kritno premoženje lahko predstavljajo le terjatve iz naslova kreditov z obveznostjo osebe javnega prava, na primer, javni dolg. Zdaj pa k zakonu. S predlaganim zakonom se prenašajo določbe Direktive številka 2019/2162 in se tako minimalno harmonizira okvir izdaje strukturnih lastnosti kritnega premoženja, nadzora javnih informacij za vlagatelje in poplačila kritih obveznic. Hipotekarna in komunalna obveznica sta obliki kritih obveznic, to so obveznice, ki so zavarovane s kritnimi sredstvi, v zvezi s katerimi lahko vlagatelji neposredno uveljavljajo pravice kot prednostni upniki. Slovenija se je odločila, da bo določbe omenjene direktive prenesla tako, da bo nacionalni pravni okvir za kritje obveznice v tem predlogu zakona urejal le kritno premoženje hipotekarnih in komunalnih obveznic, saj drugih vrst kritih obveznic ni na slovenskem trgu. Zakon prinaša prenos določb omenjene direktive, ureja se zahteve za izdajanje kritih obveznic s strani kreditnih institucij, strukturne lastnosti kritih obveznic, javni nadzor nad kritimi obveznicami in zahteve glede javne objave informacij v zvezi s kritimi obveznicami. Predlog med drugim prenaša diskrecijsko možnost določbe omenjene direktive, da države članice imenujejo skrbnika kritnega premoženja. Z njegovim imenovanjem se zagotavlja varnost vlagateljev v krite obveznice. Hvala lepa za pozornost.

hvala za besedo, predsednik. Državni sekretar, ostali prisotni prav lep V okviru te točke dnevnega reda odločamo o Predlogu zakona o hipotekarni in komunalni obveznici, katere namen je, da se v pravni red prenesejo rešitve v okviru določenih določb direktive Evropske unije. Te določbe napotujejo k poenotenju zahtev za izdajanje kritih obveznic in javnega nadzora nad temi obveznicami, ob tem pa predpisujejo strukturne lastnosti kritih obveznic in zahteve o objavi javnih informacij o teh obveznicah. Na slovenskem trgu imamo le dve vrsti kritih obveznic: komunalno in hipotekarno obveznico, zato tudi pravni okvir za krite obveznice ureja le premoženje, ki se zgolj nanaša na te obveznici. Krite obveznice postajajo vse bolj pomemben dejavnik poslovanja svetovnih kreditnih institucij, ki si za njihovo uporabo zagotavljajo določene vire financiranje na mednarodnih finančnih trgih. Tudi stroka pričakuje, da se bo promet teh kritih obveznic in z njim tudi pomen tega načina financiranja v prihodnje bistveno bolj okrepil, saj gre za precej ugodno alternativo zadolževanja. V Poslanski skupini Stranke modernega centra ocenjujemo, da predlog zakona naslavlja izzive, povezane z aktualnim stanjem na trgu kritih obveznic, hkrati pa ustrezno upošteva priporočila same Evropske unije. V sklopu svojih rešitev predlog zakona nalaga kreditnim institucijam, da morajo za izdajo teh obveznic imeti registriran sedež v državi članici ter da se morata za delovanje teh institucij uporabljati poseben javni nadzor in mehanizem dvojnega zavarovanja. Pri tem pa je potrebno, da se dobi soglasje in v našem primeru izda soglasje Banka Slovenija. uniji lahko rečemo, da so pogoji vlaganja v te krite obveznice dobro poenoteni. To pa trenutno še ne velja za pogoje izdaje kritih obveznic, saj imajo države članice za lastno nacionalno zakonodajo te okvire precej različno urejene, v nekaterih državah pa sploh ni urejenega posebnega okvira za tovrstne obveznice. Neskladje med nacionalnimi ureditvami, ki zadevajo trg kritih obveznic na območju Evropske unije, bi lahko predstavljalo potencialno oviro za dejanski učinkovit razvoj tega enotnega trga obveznic in konec koncev imeli morda tudi negativni učinek na finančno stabilnost Evropske unije. V Poslanski skupini Stranke modernega centra si prizadevamo za to, da bi se na trgu Evropske unije zagotovil stalen in učinkovit trg teh tako imenovanih kritih obveznic. Le tak lahko namreč predstavlja stabilen vir financiranja za same kreditne institucije, kar pa se ne bi odražalo zgolj v varnejši alternativi naložb za vlagatelje, temveč bi preko večjih ponudb kreditov pozitivno vplivalo tudi na širše gospodarstvo.

Spoštovani! Slovenija je zakon, ki je prvič uredil hipotekarno in komunalno obveznico, pridobila že leta 2006. Od takrat dalje je bilo na evropski ravni sprejetih več direktiv, ki so poskrbele za visoko stopnjo harmonizacije pravil, vlaganje kreditnih institucij v te obveznice. V začetku leta 2020 je začela veljati nova direktiva, ki harmonizira tudi pogoje, ki jih moramo izpolnjevati za izdajo teh obveznic. S predlaganim zakonom se v naš pravni red prenaša evropska direktiva, ki določa harmonizacijo pogojev za izdajo kritih obveznic kot vrednostnega papirja. Kreditne institucije za izdajo kritih obveznic pridobivajo dolgoročne vire financiranja na mednarodnih finančnih trgih. Veljavnost enakih pogojev za vse izdajateljevo v okviru Evropske unije bo tudi domačim vlagateljem prinesla večjo raven zaščite. Predpisuje se dvojno zavarovanje vlagateljev v hipotekarne in komunalne obveznice na način, da ima vlagatelj terjatev tako do kritih obveznic kot do kritih sredstev. Dodatno varnost vlagatelji v te obveznice predstavlja tudi določba, ki krite obveznice izvzema iz postopka reševanja in prisilne likvidacije kreditnih institucij. V primeru stečaja se bodo vlagatelji lahko poplačali skladno z dogovorjenim pogodbenim razredom. Zakon poleg pogojev za izdajo kritih obveznic določa tudi nadzor nad izdajatelji in njihovimi obveznicami. Tako bo lahko Banka Slovenije svoje odločitve, vezane na krite obveznice, sprejemala le na podlagi predhodnega mnenja Agencije za trg vrednostnih papirjev. Novela bi morala imeti pozitiven vpliv na gospodarstvo zaradi novih zahtev, ki jih morajo izpolnjevati tako krite obveznice kot institucije, ki jih izdajajo. Vendar se v SAB sprašujemo, ali bo dejansko tako. Vlada je namreč predlagala, da se zakon obravnava po nujnem postopku in njegovi parlamentarni obravnavi namenila le nekaj dni. Tudi Zakonodajno-pravna služba Državnega zbora opozarja, da pogoji za nujnost postopka niso podani. Obravnava zakona po nujnem postopku je izjema, in sicer takrat kadar je to dejansko nujno potrebno za to, da se preprečijo hujše posledice za državo in njene državljane. Ravno zato v skladu z ustaljeno poslovniško prakso velja, da začne tak zakon veljati in ga uporabljati že naslednji dan po objavi, v nasprotju z navedenim pa se današnja novela začenja uporabljati šele julija 2022. Zakaj torej tako hitimo? Obrazložitve zakona so tako skope, da imajo manjši obseg kot predlagane določbe. Praviloma zgolj povzemajo besedilo določb, brez da bi iz njih izhajal namen in cilj zakonodajalca, kar pa je bistveno za vsako ustavno skladno zakonsko ureditev. Posledično imamo danes pred seboj novelo zakona, ki povzroča pravno negotovost in nezaupanje v pravo, saj določbe zakona niso ne jasne, ne razumljive in ne nedvoumne. Glede na navedeno smo v SAB prepričani, da bo tako slabo pripravljen zakon imel nasprotni učinek od zasledovanega. Nejasna, nedorečena, nedvoumna pravna pravila ne morejo zagotoviti večje zaščite vlagateljev, temveč ravno nasprotno. Poslanska skupina SAB zakona ne bo podprla. **PREDSEDNIK IGOR ZORČIČ:** Hvala lepa. Robert Polnar bo predstavil stališče Poslanske skupine Demokratične stranke upokojencev Slovenije.

Hvala za besedo, gospod predsednik. Gospe poslanke, gospodje poslanci! Obveznica je terjatev v pisni obliki, s katero se izdajatelj obveznice obveže, da bo njenemu imetniku, se pravi upniku, v določenem času vrnil posojeni znesek, povečan za obresti. Hipotekarne in komunalne obveznice spadajo po svojih strukturnih značilnostih, kritnem premoženju in zahtevanem kritju ter zahtevam glede likvidnostne rezerve med krite obveznice. Krite obveznice so bančne obveznice, zavarovane s kritnim premoženjem, iz katerega se poplačajo obveznosti do imetnikov teh obveznic v primeru insolventnosti banke izdajateljice. Imetnik krite obveznice ima v primeru insolventnosti izdajatelja prednostno pravico v kritnem premoženju, če ta sredstva ne zadoščajo za poplačilo upnikov, pa imajo ti upniki terjatev tudi po ostalih sredstvih izdajatelja po načelu enake obravnave upnikov z ostalimi imetniki nezavarovanega dolga izdajatelja. Krita obveznica tako ponuja imetniku dvojno zaščito, ki poleg običajnega jamstva izdajatelja z lastnim kapitalom vsebuje še dodatno jamstvo v točno določenem premoženju. Zato je tveganje pri investiranju v krite obveznice manjše, kot je tveganje pri investiranju v nekrite bančne in podjetniške obveznice. Vlagatelji jih zato dojemajo kot dolžniški vrednostni papir z visoko varnostjo, izdajatelji pa kot privlačen dolgoročni vir financiranja, s katerim si zagotovijo širšo bazo vlagateljev ter razpršitev virov financiranja. Sredstva, ki služijo za zavarovanje kritih obveznic, načini ohranjanja kakovosti kritnega premoženja in zaščita interesov vlagateljev in drugih upnikov v primeru stečaja predlagatelja so najpomembnejše določbe zakona o hipotekarni in komunalni obveznici. Krite obveznice so dolžniški vrednostni papir, ki ima v državah Evropske unije tradicijo uporabe, predvsem v Nemčiji, Franciji, Španiji in na Danskem. Za izdajo kritih obveznic je ključnega pomena tudi dobro razvita pravna in regulativna infrastruktura, urejena ter ažurna zemljiška knjiga in urejena zakonodaja na področju izvršbe. V Sloveniji trenutno ni kritih obveznic. Na seji Odbora za finance je predstavnica Banke Slovenije podala informacijo, da je doslej samo ena kreditna institucija izrazila interes po njihovi izdaji, vendar so se postopki končali brez konkretne emisije tega finančnega instrumenta. Informacija je indikativna, saj pove, da prenos evropske direktive, ki jo danes prenašamo v slovenski pravni red z zakonom, predstavlja temelj za vrsto finančnih operacij, ki se morda šele bodo zgodile.

hvala, predsednik. Vlada je po nujnem postopku v parlamentarno proceduro vložila Predlog zakona o hipotekarni in komunalni obveznici, v katerem gre za prenos določb Direktive EU 2019/2162, s katerimi se ureja izdajanje kritih obveznic s strani kreditnih institucij, določajo se strukturne lastnosti kritih obveznic, javni nadzor nad kritimi obveznicami in določa se javna objava informacij glede kritih obveznic. Z direktivo EU se vsaj minimalno harmonizirajo pogoji za izdajo kritih obveznic kot vrednostnih papirjev. S predlogom zakona se ureja le kritno premoženje hipotekarnih in komunalnih obveznic, saj drugih kritih obveznic na slovenskem trgu ni. Zakon vključuje tudi odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti prejšnjega zakona. V Slovenski demokratski stranki bomo predlog zakona podprli. Končali smo predstavitev stališč poslanskih skupin. Ker v drugi obravnavi amandmaji k dopolnjenemu predlogu zakona niso bili vloženi, zaključujem drugo obravnavo predloga zakona. Odločanje o predlogu zakona bomo v skladu s časovnim potekom seje zbora opravili danes v okviru glasovanj. S tem prekinjam to točko dnevnega reda.

Spoštovani predsednik Državnega zbora, poslanke in poslanci! Na kratko bi predstavila vsebino Resolucije o Dolgoročni podnebni strategiji Slovenije do leta 2050, tako imenovano podnebno strategijo. Slovenija si s podnebno strategijo zastavlja jasen cilj, da do leta 2050 doseže podnebno nevtralnost. Emisije toplogrednih plinov bo do leta 2050 zmanjšala za 80 do 90 odstotkov glede na leto 2005, izboljšala bo ponore ter hkrati pospešila izvajanje politik prilagajanja na podnebne spremembe in zagotavljanje podnebne varnosti prebivalcev. Za obdobje do leta 2030 sloni podnebna strategija na že sprejetih odločitvah, opredeljenih v različnih sektorskih dokumentih, med katerimi pomembno vlogo igra celovit Nacionalni energetski podnebni načrt, ki prevzema vlogo akcijskega dokumenta. Podnebna strategija sektorske dokumente nadgrajuje z zastavljeno vizijo in dolgoročnimi cilji do leta 2050 ter usmeritvami za njihovo doseganje; nakazuje jasno dolgoročno pot razvoja Slovenije v smeri ničelnih emisij toplogrednih plinov; pospešenega prehoda na obnovljive vire energije: opuščanja rabe fosilnih goriv in zniževanja končne rabe energije. Obenem pa nakazuje priložnosti, s katerimi lahko ugodno vplivamo na okolje, ohranimo biotsko raznovrstnost, zmanjšujemo energetsko odvozno odvisnost, kar je zelo pomembno, in omogočamo nove razvojne priložnosti na skupnih energetskih trgih, obvladujemo stroške in s tem energetsko revščino, kar je drugi zelo pomemben element, zagotavljamo zelena delovna mesta in dvigujemo konkurenčnost podjetij.

na posamezne sektorje, in sicer na promet, oskrbo z energijo, kmetijstvo in pa sektor stavb in pa odpadki. V prometu, ki danes prispeva tretjino vseh skupnih emisij, bo za dosego zmanjšanja emisij potrebno zagotoviti učinkovit javni potniški promet, vzpostaviti moderno železniško omrežje, preusmeriti tovorni promet na železnice, spodbujati zasedenost vozil in zmanjševati potrebe po vsakodnevni mobilnosti, spodbujati okolju prijaznejše oblike mobilnosti, kot so kolesarjenje pa tudi pešačenje. Prevozna sredstva bo v večini poganjala elektrika, dopolnjevali jo bodo obnovljivi ali sintetični plini. V sektorju oskrbe z energijo se bo znatno povečala raba električne energije predvsem zaradi vseh novih, tako vozil kot drugih elementov na elektriko, izboljšati pa je treba priložnost elektroenergetskega sistema in seveda vključevati rešitve za shranjevanje energije, potem sistemsko uvajati sistemsko daljinsko ogrevanje, hlajenje – bodo temeljili na izkoriščanju odvečne toplote obnovljivih in drugih potrebnih nevtralnih virih energije. Pa seveda najbolj važno je opuščanje rabe premoga, ki bo skladno s časovnico, sprejeto v Nacionalni strategiji, za opuščanje rabe premoga in prestrukturiranje premogovnih regij, skladno z načeli pravičnega prehoda do konca leta 2021. Ključna področja imamo potem v sektorju industrije, kjer bo prehod na nizkoogljično krožno gospodarstvo eden od najbolj pomembnih elementov, posodobiti je treba tudi proizvodne procese, spodbujati projekte osnovne učinkovitosti ter uporabe nizkoogljičnih tehnologij in pa razvijati proizvodnjo novih trajnostnih izdelkov in storitev in zmanjšati rabo toplote ter povečano izkoriščanje obnovljivih virov energije tudi v industriji in pa odvečne toplote ter vzpostaviti infrastrukture za uporabo sintetičnega plina in vodika. Kmetijstvo načrtuje zmanjšanje / nerazumljivo/ podnebnih vplivov ob upoštevanju naravnih danosti za kmetovanje v Sloveniji, izboljšanje prehranske varnosti ter povečanje samooskrbe s hrano, zmanjšanje negativnih vplivov na vode, tal in pa zrak in pa varovanje biotske raznovrstnosti, ohranjanja kulturne krajine,

Samo še dva cilja sta, in sicer na področju stavb, kjer gre za energetsko prenovo stavb, in pa na področju odpadkov, kjer gre za za ponovno uporabo odpadkov ali za energijo ali pa za nove proizvode. Hvala lepa, pa se opravičujem … Predlog resolucije je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor. Za predstavitev poročila odbora dajem besedo podpredsedniku Mihaelu Prevcu. Hvala za besedo, predsednik. Spoštovana državna sekretarka, spoštovani kolegice in kolegi! Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor je kot matično delovno telo obravnaval obravnaval Predlog resolucije o Dolgoročni podnebni strategiji Slovenije do leta 2050, ki ga je Državnemu zboru v obravnavo predložila Vlada. V dopolnilni obrazložitvi k predlogu resolucije je v imenu predlagatelja državna sekretarka na Ministrstvu za okolje in prostor med drugim poudarila, da si Slovenija s podnebno strategijo zastavlja jasen cilj, in sicer do leta 2050 doseči neto ničelne misije oziroma podnebno nevtralnost. Do leta 2050 bo zmanjšala emisije toplogrednih plinov za 80 do 90 procentov glede na leto 2005 in izboljšala ponore, hkrati pa pospešila izvajanje politik prilagajanja na podnebne spremembe in zagotavljanja podnebne varnosti prebivalcev. Prednostna področja ukrepanja za zmanjšanje potreb po energiji bodo: energetska učinkovitost, krožno gospodarstvo in druge trajnostne prakse. Obnovljivi viri bodo dobro integrirani v energetski sistem s povezovanjem vseh vrst omrežij in energetskih sistemov, vključno s pretvorbo shranjevanjem energije. Slovenija bo povečala deleže obnovljivih virov v končni rabi energije v vseh sektorjih, njihov skupni delež pa bo do leta 2050 dosegel najmanj 60 V skladu s pristojnostmi je mnenje k predlogu resolucije podala Zakonodajno-pravna služba, ki k njej nima pripomb. Predlog resolucije je obravnavala tudi Komisija Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj, ki predlog resolucije podpira. V razpravi je bilo, predvsem s strani Poslanske skupine Socialnih demokratov in Poslanske skupine Levica zlasti opozorjeno, da se po njihovem mnenju v zadnjem obdobju pri sprejemanju pomembnih okoljskih dokumentov ustvarja občutek, da se v javni razpravi premalo upošteva mnenje zainteresirane in strokovne javnosti ter da se pogosto pomembne vsebine dodajajo tudi po zaključku javne razprave. Glede konkretnih vsebinskih pomislekov pa je bilo s strani Poslanske skupine Socialnih demokratov zlasti opozorjeno na dikcijo, ki po njihovem mnenju usmerja energetsko prihodnost Slovenije v intenzivno rabo jedrske energije. Predlog resolucije predvideva načrtovanje njene dolgoročne rabe in v ta namen tudi že izvedbo upravnih postopkov ter pripravo dokumentacije za investicijsko odločanje, s čimer se več ne more govoriti o dveh ali več možnostih energetskega scenarija, kot je to določeno v celovitem Nacionalnem energetskem in podnebnem načrtu. Po njihovem mnenju je tako pomembne odločitve, kot je odločitev o dolgoročni rabi jedrske energije, mogoče sprejeti samo ob celoviti vključenosti javnosti in odprti razpravi o povezanih tveganjih in morebitnih drugih alternativah. Iz Poslanske skupine SAB pa je bilo izpostavljeno, da postavitev cilja o doseganju podnebne nevtralnosti predstavlja izjemen izziv. V energetski bilanci Slovenije predstavlja nafta približno 50 procentov, obnovljivi viri energije predstavljajo približno 14 procentov, električna energija, pri kateri imata največji delež Termoelektrarna Šoštanj in nuklearka Krško, pa 23 procentov. Če želimo emisije toplogrednih plinov zmanjšati za 50 procentov do leta 2030, potem je to treba doseči zlasti z nižanjem porabe v sektorjih nafta in električna energija, to pa pred nas postavlja zelo velika vprašanja in zahtevne odločitve, ki tudi ne bodo poceni. Za primer je bilo izpostavljeno, da bi za popolno nadomestitev nafte potrebovali vsaj za 5 jedrskih elektrarn energije. Poudarjeno je bilo, da bi za tak korak torej potrebovali za približno 30 milijard evrov investicij, ne glede na to, za katero vrsto energije se bomo odločili. Iz tega razloga je še posebej pomembno, da se pred sprejemanjem tako pomembnih odločitev javnost celovito vključi v razpravo, končna odločitev pa sprejme s čim širšim družbenim konsenzom, po potrebi tudi na referendumu. Po razpravi je odbor sprejel amandma koalicijskih poslanski skupin k podpoglavju 8.2.4.4 in svoj amandma k podpoglavju 6.1.4. Odbor je nato glasoval še o celotnem besedilu predloga resolucije skupaj in ga tudi sprejel. Hvala. **PREDSEDNIK IGOR ZORČIČ:** Hvala lepa. Sledi predstavitev stališč poslanskih skupin. Luka Mesec bo predstavil stališče Poslanske skupine Levica. Hvala lepa in lep pozdrav! Nihče več ne more zanikati realnosti podnebne krize, ki nam grozi in preti tako v sedanjosti kot v prihodnosti. Mislim, da ste vsi, poslanke in poslanci, lahko v preteklih tednih spremljali poročila, kako je na zahodu Kanade temperatura presegla rekordnih 50 stopinj, v kakšnih stiskah so se znašli tamkajšnji prebivalci, in mislim, da si vsi predstavljamo, kaj to pomeni za te sicer zelo hladne ekosisteme. Vročinski val je tudi pri nas. Slišal sem, da so v Ljubljani pred dobrim tednom izmerili najbolj vročo noč v zadnjih letih. Temperatura se na nobeni točki noči ni spustila pod 25 stopinj Celzija in ti trendi se bodo samo še zaostrovali. Po nekaterih raziskavah naj bi bila prav Ljubljana od vseh evropskih prestolnic mesto, kjer se bo temperatura najbolj dvignila, če ne bomo ukrepali. Dvignila bi se lahko celo za 8 stopinj do leta 2050. Vemo, kaj to pomeni ne samo za prebivalce in za naše dobro počutje, pač pa predvsem za ekosisteme, za kmetijstvo, za naravo, za biosfero, za vse stvari, ki nas obkrožajo; koliko več poplav bo, koliko več škod, kakšne milijardne škode bodo nastajale zaradi nepredvidljivega vremena. Tako se ni več za hecati, ukrepati je treba takoj proti podnebnim spremembam in to je v bistvu prva kritika te podnebne resolucije, ki je izrazito neambiciozna in neambiciozna je predvsem za ključno obdobje to je do leta 2030. Rekel bi, da je ta resolucija celo neustavna, ker nepravično mnogo večje breme nalaga naslednjim generacijam, kot jih zadaja naši generaciji. Če povem par primerov. Do leta 2030 naj bi po tej resoluciji delež obnovljivih virov energije povečali za slabih 20 odstotkov na 27 odstotkov, kar pomeni, da bo rast obnovljivih virov energije v naslednjih 10 letih 0,7 odstotka na leto. Potem pa bi obnovljivi viri energije čudežno od 2030 do 2050 kar skočili na 33 odstotkov; naslednja generacija po letu 2030 naj bi pa v dvojnem tempu pospešila to vlaganje, ki se ga bomo lotili v naslednjih 10 letih. Podobno je z zmanjševanjem emisij toplogrednih plinov v prometu. Do leta 2030 naj bi jih zmanjšali s približno 5 tisoč 800 kiloton CO2 ekvivalenta, se pravi, zmanjšali jih bomo za približno 80 kiloton na leto, potem pa bi emisije čudežno zmanjšali od leta 2030 do 2050 pa s 5 tisoč na nič. Se pravi sedaj v 10 letih za 800 dol, v naslednjih 20 letih pa kar s 5 tisoč na nič. Podobno je tudi po ostalih sektorjih. V kmetijstvu naj bi se toplogredni plini do leta 2030 zmanjšali za pičel en odstotek, do leta 2040 za 8 odstotkov, do leta 2050 pa kar za 22 odstotkov. Skratka, ta resolucija se obnaša kot da podnebna kriza ni tukaj in sedaj, kot da nam podnebna kriza ne preti in kot da lahko vse ukrepe odložimo po letu 2030 ali pa celo po letu 2040. Celo resolucija sama se tega zaveda, ker sama ugotavlja, da so cilji tako Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta kot te resolucije neskladni z evropskim ciljem, to je, da je treba zmanjšati emisije do leta 2030 – 2030! – za 55 odstotkov. In v resoluciji že kar piše, da se bo analiziralo dodaten potencial po sektorjih in zasnovalo ustrezne dodatne ukrepe, da bi ta skupen evropski cilj dosegli. Tako v Levici tako neambiciozno zastavljenega dokumenta ne moremo podpreti, ne moremo podpreti odlaganje ukrepov v tem ključnem desetletju do 2030, da bi se začeli soočati s podnebno krizo, in ne moremo podpreti mindseta, mindseta, razmišljanja, ki je podlaga za to resolucijo, ki nas prepričuje, kot da lahko vse ostane isto, čeprav nam je hudičevo dobro jasno, da bomo morali marsikaj v prihodnosti radikalno spremeniti, če hočemo ohraniti to, kar imamo. Hvala lepa. Hvala lepa. Mihael Prevc bo predstavil stališče Poslanske skupine Nova Slovenija - krščanski demokrati. Še enkrat hvala za besedo. V resoluciji o dolgoročni podnebni strategiji Slovenije gre za strateški dokument s sektorskimi cilji, ki jih bodo morali strateški sektorji, kot so promet, proizvodnja električne energije in toplote, industrija, kmetijstvo, široka raba in odpadki, dosledno upoštevati in vgraditi v svoje dokumente in načrte. Konkretne ukrepe za te sektorje vsebuje celovit energetski podnebni načrt. Vsekakor pa resolucija sledi zavezam iz Pariškega podnebnega sporazuma. Glavni cilj slovenske podnebne strategije je doseči podnebno nevtralnost do leta 2050, to je neto ničelne emisije toplogrednih plinov. Analiza podnebnih sprememb v Sloveniji med letoma 1961 in 2019 je pokazala, da se je povprečna temperatura zraka dvignila za okoli dve stopinji Celzija. Povečanje dviga temperature so: povečanje števila jakosti in trajanja vročinskih valov, povečano izhlapevanje in s tem jakost in pogostost suš in požarov, večja jakost padavin in večje tveganje za hudourniške poplave in plazove in širjenje invazivnih tujerodnih vrst. In kako doseči podnebno nevtralnost do leta 2050? Emisije toplogrednih plinov se morajo zmanjšati za 80 do 90 procentov glede na leto 2005; treba je izboljšati naravne in umetne procese, s katerimi se iz ozračja odstranjujejo toplogredni plini; treba je pospešiti izvajanje politik prilagajanja na podnebne spremembe; prebivalcem je treba zagotoviti podnebno varnost; skupni delež obnovljivih virov energije pa mora do leta 2050 doseči najmanj 60 Na podlagi analiz lahko Slovenija do leta 2050 podnebno nevtralnost doseže vsaj z dvema scenarijema. Prvi scenarij je jedrski scenarij; to je izgradnja novega bloka jedrske elektrarne. drugi scenarij – uporaba sintetičnega naravnega plina, to je razvoj in uporaba trajnostnih tehnologij za proizvodnjo ogljično nevtralnih sinteznih goriv iz lesne biomase, ki omogoča shranjevanje viškov električne energije, proizvedene iz obnovljivih virov energije – se pravi vetrne, sončne in vodne elektrarne – in njihovo izkoriščanje, ko te proizvodnje ni na voljo. Ukrepi v sektorju prometa, ki prispevajo tretjino vseh skupnih emisij toplogrednih plinov, je predvsem učinkovit javni potniški promet, vzpostavitev modernega železniškega omrežja in preusmeritev tovornega prometa na železnice. V sektorju oskrbe energije je cilj proizvajanje minimalnih emisij toplogrednih plinov, zato so potrebni ukrepi opuščanje rabe premoga in povečanje porabe električne energije iz obnovljivih virov energije. V sektorju industrije je cilj zmanjšati emisije toplogrednih plinov in prehod v nizkoogljično krožno gospodarstvo. V sektorju kmetijstva pa se načrtuje zmanjšanje emisij toplogrednih plinov za 22 procentov glede na leto 2005, in sicer z ukrepi na področju na področju izboljšanja prehranske varnosti, povečanja samooskrbe s hrano in zmanjševanje negativnih vplivov na vodo, zrak in zemljo. V sektorju odpadkov pa se načrtuje zmanjšanje emisij za 81 procentov, in sicer s prenehanjem odlaganja biorazgradljivih odpadkov in ustreznejše ravnanje in čiščenje komunalne vode. Izvajali pa se bodo tudi ukrepi na področju varstva biotske raznovrstnosti s poudarkom na izboljševanju in obnovi ekosistemov v okviru programa Natura 2000. V Novi Sloveniji - krščanski demokrati smo prepričani, da je resolucija o Dolgoročni podnebni strategiji dovolj ambiciozna in vsekakor dobra podlaga, da Slovenija do leta 2050 doseže podnebno nevtralnost,

Spoštovane poslanke in poslanci ter predstavniki Vlade! Pred nami je Predlog resolucije o Dolgoročni podnebni strategiji Slovenije do leta 2050. Gre za strateški dokument, v okviru katerega se Slovenija zavezuje, da bo do leta 2050 dosegla podnebno nevtralnost. nevtralnost. Dokument temelji na načelih učinkovite rabe energije, zmanjševanja emisij toplogrednih plinov, podnebne pravičnosti in pravičnega prehoda. Pri tem je pomembno, da je predlog resolucije zasnovan na podlagi znanstvenih dognanj in kot tak vsebuje elemente, ki naše zaveze utemeljujejo tudi z vidika tehnološke razvitosti in finančnih zmogljivosti. Naša ključna naloga torej je postaviti sistem, ki bo družbi omogočal, da v skladu s predvideno dinamiko implementira smernice iz te resolucije. Naše gospodarstvo pa moramo spodbuditi, da bo vse bolj učinkovito pri ravnanju z energijo in naravnimi viri, ob tem pa, da bo ohranjalo konkurenčnost nizkoogljičnega krožnega gospodarstva. Energetska učinkovitost, krožno gospodarstvo in druge trajnostne prakse za zmanjševanje potreb po energiji bodo namreč prednostna področja intervencij, ki bodo pomembno prispevala k zmanjšanju emisij do ciljnega leta 2050, obenem pa mora prehod v podnebno nevtralno družbo biti vključujoč tako za posameznika kot za gospodarske subjekte in v tem kontekstu se morajo upoštevati načela podnebne pravičnosti, ki bodo usmerjala naš razvoj v prihodnost, v kateri bo mesto tudi za najranljivejše družbene skupine. Veseli nas, da je temu vprašanju namenjen tudi precejšen del predloga resolucije, ki je danes pred nami. Poslanski skupini SMC verjamemo v zeleno prihodnost, ki bo utemeljena na okoljsko odgovornem vedenju gospodarstva in ostalih segmentov naše družbe. Predvsem na področju gospodarstva že danes poskušamo uvajati ukrepe, ki spodbujajo oskrbo z energijo iz obnovljivih virov in drugih nizkoogljičnih virov. Skladno s predvidevanji resolucije bodo ti viri v prihodnosti še bolje integrirani v naš energetski sistem, ki bo omogočal povezovanje vseh vrst energetskih omrežij in tako služil kot podlaga za doseganje višje učinkovitosti. Tudi ta predlog resolucije razumemo kot košček v mozaiku prizadevanj, ki bodo ljudi motivirala za to, da z opravljanjem svojih vsakodnevnih dejavnosti ne bi vršili večjega pritiska na okolje. Menimo, da moramo k reševanju okoljskih izzivov pristopati celostno. Če želimo izpolniti zahtevane cilje, ki si jih zadajamo v okviru tega dokumenta, si morajo za to prizadevati prav vsa ministrstva, ki bodo znotraj svojih pristojnosti morala izvajati ukrepe za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov. V Poslanski skupini SMC smo prepričani v to, da lahko zahtevne cilje, ki smo si jih zadali, dosegamo le skupaj. Predlog resolucije je dovolj jasen, saj natančno določa pot, ki jo moramo prehoditi, da bi dosegli zastavljene cilje. Če bomo dosledno upoštevali in sledili umestnim strateškim sektorskim ciljem, se lahko nadejamo Slovenije, ki bo odporna na vplive podnebnih sprememb in v kateri bosta kakovost in varnost življenja visoki.

Spoštovani podpredsednik, spoštovana državna sekretarka, kolegice poslanke in kolegi poslanci! Podnebna strategija do leta 2050 predvideva doseganje podnebne nevtralnosti, in to na način, da bi zmanjšali izpuste toplogrednih plinov za 80 do 90 odstotkov. Obstoječi scenariji za dosego teh ciljev predvidevajo ukrepe, v katere bi morali vložiti med 66 in 72 milijard evrov sredstev. Prav zaradi tega morajo odločitve o strategiji bazirati na stališčih stroke in soglasju najširše javnosti. Aprila letos je torej Vlada Republike Slovenije na podlagi zavez Pariškega sporazuma o podnebnih spremembah Državnemu zboru v obravnavo poslala Predlog resolucije o Dolgoročni podnebni strategiji s ciljem doseganja podnebne nevtralnosti glede na referenčno leto 2005. Medtem obstoječi slovenski dokument do leta 2030 temelji na manj ambicioznih ciljih, saj je Evropska unija v tem času sprejela strožje zaveze, po katerih mora emisije toplogrednih plinov zmanjšati za kar 55 Ob tem pa se moramo kot družba zavedati, da z manjšimi koraki dosegamo postopne spremembe, in v SAB smo ponosni, da k njim aktivno prispevamo. Prav na našo pobudo je zato v drugi obravnavi zakon, s katerim omejujemo oziroma prepovedujemo dajanje na trg nekaterih plastičnih izdelkov za enkratno, kratkotrajno uporabo. Največji povzročitelji izpustov toplogrednih plinov v Sloveniji so sektorji: promet, kmetijstvo, goriva v industriji, industrijski procesi, energetika in drugi sektorji, vključno z ogrevanjem in pripravo sanitarne vode. Vprašanje, kako razogljičiti največje povzročitelje izpustov toplogrednih plinov, ki so odgovorni za kar 80 odstotkov vseh emisij, je zelo kompleksno. Na kakšen način torej bomo razogljičili transport, kmetijstvo in industrijo? In v tej luči je treba razumljivo in korektno povedati, da danes in v bližnji prihodnosti domačih alternativ tej porabi nimamo. Samo za nadomestitev fosilnih goriv v prometu bi po trenutni porabi morali zgraditi približno deset jedrskih elektrarn Krško. Prav tako nimamo ustrezne infrastrukture za proizvodnjo alternativnih goriv. Hkrati pa te potrebe predstavljajo velik razvojni potencial. In prav zato bodo potrebni celoviti ukrepi v spremembo tehnologij, življenjskih, delovnih navad in načina dela. Spodbujati moramo javne oziroma skupnostne načine prevoza. Železnica in avtobus sta zakon, in to že ugotavljajo številni upokojenci po vsej Sloveniji in na pobudo stranke SAB se vozijo brezplačno. Prav tako je na pobudo stranke SAB v postopku sprememba zakona, ki omogoča in zagotavlja brezplačne prevoze v naših mestih. Medtem mladi spoznavajo kolesarske poti in električni skiroji so polno prisotni v naših mestih. Nenazadnje ne smemo spregledati sektorja kmetijstva. Prilagoditi bomo morali prehranske in nakupovalne navade in podpirati lokalno. Posledice podnebnih sprememb občutimo prav tako te dni. Temperature dosegajo nove rekorde, številni objekti potrebujejo toplotno izolacijo tako za pozimi kot za poleti. In vemo, da največji prihranek predstavlja tista energija, ki je ne porabljamo. Ob tem pa opozarjamo, da bi energetska sanacija na potresno ogroženih območjih morala potekati sočasno in prav zaradi tega je bila tudi na pobudo stranke SAB soglasno sprejeta resolucija in od Vlade pričakujemo ustrezno ukrepanje. Ob sistemskih ukrepih za racionalnejšo in učinkovitejšo rabo energije ter spremembi naših navad ne moremo mimo dejstva, da je treba za varno, zanesljivo in cenovno konkurenčno oskrbo z energijo zagotavljati tudi na domačih tleh. V Stranki SAB podpiramo proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov, podpiramo tudi skupnostne oblike samooskrbe. Način, kako bomo že v bližnji prihodnosti proizvajali električno energijo in zagotavljali energetsko varnost, samooskrbo, konkurenčne cene, ni dorečen. Aktualna vlada poskuša mimo javne razprave začrtati jedrsko pot. Ob tem poudarjamo, da je treba jasno povedati, kako bi jedrsko energijo iz JEK lahko nadomestili brez elektrarne in ali je to sploh tehnično in ekonomsko izvedljivo. Poudarjamo pa, da mora odločitev za jedrsko prihodnost Slovenije potrditi prebivalci na referendumu. V stranki SAB menimo, da predlog o dolgoročni podnebni strategiji Slovenije do leta 2050 ni slab. Poudarjamo pa, da ji bomo, v kolikor bo amandma o jedrskih prihodnosti Slovenije, nasprotovali. Glede na to, da podnebna resolucija zadeva predvsem mlade, pogrešamo sodelovanje mladih pri pripravi vizije o tem, v kakšni družbi želijo živiti leta 2050.

gospod Rajh, velja poslovnik in časovne omejitve. Pa drugič upoštevajte to, kar vam povem, lepo prosim. Stališče Poslanske skupine Demokratične stranke upokojencev bo predstavil Ivan Hršak. Izvolite. Hvala za besedo, spoštovani podpredsednik. Državna sekretarka s sodelavcem, kolegice in kolegi! Na 30. seji je kot matično delovno telo Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor sprejel Predlog resolucije o Dolgoročni podnebni strategiji Slovenije do leta 2050. V načrtu je, da do leta 2050 med drugim dosežemo neto ničelne emisije oziroma podnebno nevtralnost. Že danes imamo tehnološke zmožnosti, da ta cilj dosežemo. Seveda se nam poraja veliko vprašanje glede postopkov in korakov za dosego tega cilja. Nikakor ne smemo zanemariti lastnih virov, ki jih imamo, na okolje, čeprav je veliko toplogrednih plinov, ki nastanejo iz tovornega prometa, pa tudi z osebnimi avtomobili konkretno prispevamo k dodatni onesnaženosti. Šele v zadnjem času je tako imenovano deljenje avta prišlo v porast. Zakaj bi se sami vozili v službo, ko pa si lahko stroške prevoza delimo? Posledično s tem prispevamo tudi manj v ogljični odtis. Dodatne možnosti imajo tisti, ki živijo v bližini svojega dela; polurna rekreacija s kolesom, skirojem ali morda peš ima dober vpliv na telo, obenem pa ponovno zmanjša naš ogljični odtis in prenasičenost avtomobilov. Če imamo na voljo brezplačno parkirišče, še ne pomeni, da ga moramo vedno tudi izkoristiti. Tudi na javnem prevozu se je v zadnjih letih naredilo veliko. Končno so se tako imenovano upokojile stare gomulke, s katerimi smo se vozili mi, starejša generacija pa tudi še nekateri dijaki in študentje nedolgo tega nazaj. Modernizacija prevoza ga naredi tudi bolj privlačnega. Če upoštevamo še zadnje cenovne spremembe za javni prevoz, pa argumentov proti uporabi javnega prevoza preprosto zmanjka. Veliko bomo morali narediti na področju kmetijske politike. Pridelava živil še vedno povzroča svoj davek pri izpustu toplogrednih plinov. Čeprav modernizirane kmetije s pomočjo filtrov zmanjšujejo svoj negativni vpliv, pa je ta še vedno prevelik. Alternative za nekatera živila sicer že obstajajo, vendar pa je zaradi postopkov pridelave in cenovne dostopnosti o večjih spremembah na področju prehrane še težko govoriti. V obnovljive vire energije in boljšo energetsko učinkovitost bomo morali še veliko vložiti. Zaradi različnih omejevalcev so čistejši viri za pridobivanje električne energije pri nas zelo težko dosegljivi. V razmerju cenovne dostopnosti v oziru do izkupička energije je zato v tem trenutku najbolj optimalna jedrska energija, vendar pa nikoli ne smemo zanemariti drugih možnosti, ki bi sicer prinesli manj proizvedene energije, a tudi manj odpadkov. Z zmanjšanjem izpustov in racionalnejšo porabo energije bomo močno prispevali k zmanjšanju okoljskih posledic. Vsako leto smo priča novim naravnim nesrečam, ki prizadenejo civilno prebivalstvo kot tudi gospodarstvo. Kmetje se skozi leta srečujejo s sušo, točo, pretiranim deževjem in tudi pozebo. Stroški zavarovanja so vsako leto višji in težje dostopni za naše kmete. Danes je pred nami strategija, ki bo omogočila izpolnjevanje ciljev reševanja podnebnih sprememb in varstva okolja v Sloveniji. V Poslanski skupini Desus se strinjamo, da le-ta ne nagovarja vseh izzivov, s katerimi se soočamo, vendar pa je pomembno, da aktivno pristopimo k reševanju okoljske problematike in varstva okolja v Republiki Sloveniji. Tukaj ne gre za prestižni boj, kdo kaj predlaga, pomembno je, da vsi skupaj prispevamo svoj delež k ohranjanju varstva okolja, tako posamezniki kot tudi prav vse politične stranke. V Poslanski skupini Desus bomo Predlog resolucije o Dolgoročni podnebni strategiji Slovenije do leta 2050 podprli. Hvala. Hvala lepa. Stališča Poslanske skupine Slovenske nacionalne stranke bo predstavil Dušan Šiško. Izvolite. **DUŠAN Spoštovani podpredsednik, vsi prisotni! Pred seboj imamo težko pričakovani strateški dokument, na katerega smo čakali toliko časa, zato je na mestu, da dobi pravo veljavnost. Zaradi njegove obsežnosti v Slovenski nacionalni stranki upamo, da naslavlja vsa pereča področja, na katera je v preteklosti po več neuspešnih poskusih opozarjala leva stran hrama demokracije, poleg tega tudi ostala področja. Očitki določenih poslanskih skupin glede nelegitimnosti, neambicioznosti, se nam zdijo neupravičeni. Zaradi veliko točk, podtočk, pa bi bilo kazalo na začetku dobrodošlo. Predstavljeni ukrepi resolucije o Dolgoročni podnebni strategiji bodo morali upoštevati več vidikov in prav je tako. Cilj Republike Slovenije je, da do leta 2050 oziroma čez cirka 30 let, ko marsikoga med nami več tukaj ne bo, doseže podnebno nevtralnost, ali je slednje realno pričakovati ali ne, bo seveda pokazal čas. Zopet smo poslušali predstavnike določenih nevladnih organizacij, ki si želijo, da se ta resolucija zavrne. Izrazili so skrb glede energetske revščine v primeru izgradnje nove jedrske elektrarne ki pa jo nujno potrebujemo. V Slovenski nacionalni stranki smo naklonjeni temu, da Slovenija načrtuje dolgoročno rabo jedrske energije, izvede upravne postopke in pripravi dokumentacijo za investicijsko odločanje. Strategija že sloni na Nacionalnem energetskem in podnebnem načrtu, ki pa ga bo potrebno v prihodnosti tudi novelirati. Žalostno je videti, da jelšin gozd, ki je gozdna dobrina, počasi umira. Tudi mrtvice na Muri, so mrtve, ker Avstrijci zadržujejo vodo, mi je pa ne bi smeli. V Slovenski nacionalni stranki se zavzemamo za gradnjo hidroelektrarn na Muri, saj bi se voda morala izkoristiti tudi za proizvodnjo energije. Z gradnjo hidroelektrarn bi se tako vzpostavili jezovi, kjer bi se ob večjih količinah vode lažje upravljajo z vodo, da ne bi bilo poplav. Ne čudimo pa se, da ima projekt zelo veliko nasprotnikov med zagovorniki varstva narave in drugimi. Zmanjšati moramo energetsko uvozno odvisnost, biti samooskrbni ter iti novim razvojnim možnostim naproti, ki se nam ponujajo. Glede financiranja usmerjanja naložb moramo čim bolj izkoristiti evropski denar, ki nam je namenjen, hkrati pa imamo na voljo tudi lastne vire, kot je Sklad za podnebne spremembe. Sedaj opravljamo tudi odgovorno nalogo predsedovanja Slovenije Evropski uniji, kjer si moramo prizadevati, da se bo izvajala Agenda zelenega dogovora. Menimo, da so cilji Dolgoročne podnebne strategije zelo ambiciozni, a hkrati upamo, da jih bomo po najboljših močeh tudi dosegli, če bo želja in volja na strani vseh nas, državljanov in državljank Republike Slovenije. Za konec bi pripomnil, da so domala vsi sektorji, resorji, nekako povezani in potrebni ustreznega sooblikovanja, najbolj na udaru pa je področje našega prometa. Hvala.

Hvala za besedo. Spoštovane poslanke, poslanci, spoštovana državna sekretarka! Obravnavamo obsegajoč Predlog resolucije o Dolgoročni podnebni strategiji do leta 2050, izpuste toplogrednih plinov naj bi do leta 2050 glede na leto 2005 zmanjšali od 80 do 90 odstotkov. Predlagatelj resolucije, Vlada Republike Slovenije, navaja, da ima svet zaradi segrevanja ozračja že resne posledice za naše okolje. Evropska unija je že sprejela nekaj najtežjih in najambicioznejših podnebnih predpisov na svetu ter je začela v skladu s podnebnimi cilji posodabljati in preoblikovati svoje gospodarstvo. Med letoma 1990 in 2018 je zmanjšala emisije toplogrednih plinov za 23 ko se je gospodarstvo povečalo za kar 61 procentov. Medvladni panel za podnebne spremembe ocenjuje, da bi moral svet za omejitev dviga temperatur hitro zmanjšati emisije toplogrednih plinov ter do leta 2050 doseči ničelno stopnjo neto emisij CO2. V Poslanski skupini SDS soglašamo z vizijo, da bo Slovenija leta 2050 podnebno nevtralna in na podnebne spremembe odporna družba na temeljih trajnostnega razvoja. Učinkovito bo ravnala z energijo in naravnimi viri, hkrati pa ohranjala visoko stopnjo konkurenčnosti nizkoogljičnega krožnega gospodarstva. Družba bo temeljila na ohranjeni naravi, krožnem gospodarstvu, obnovljivih in nizkoogljičnih virih energije, trajnosti mobilnosti in lokalno pridelani zdravi hrani. Prilagojeno in odporno bo na vplive podnebnih sprememb. Slovenija bo družba, v kateri bosta kakovost in varnost življenja visoki, izkoriščala pa bo tudi priložnosti v razmerah spremenjenega podnebja. Prehod v podnebno nevtralno družbo bo vključujoč, upoštevala se bodo načela podnebne pravičnosti, stroški in koristi prehoda bodo porazdeljeni pravično, saj bo tudi najranljivejšim skupinam prebivalstva omogočeno izvajanje ukrepov blaženja in prilagajanja. V Poslanski skupini SDS se strinjamo, da moramo zmanjševati izpuste toplogrednih plinov na vseh področjih, v prometu in energetiki, bi se izpusti zmanjšali za od 90 do 99 odstotkov, v kmetijstvu pa za 5 do 22 odstotkov. V industriji se predvideva znižanje izpustov za od 80 do 87 odstotkov, pri ravnanju

da se je nekaj že vseskozi zapisovalo v dokumente, nekaj pa je realnost oziroma tisto, kar piše, izvedeno v praksi, zato smo veseli, da se je Vlada praktično takoj s prvim dnem kljub epidemiji in z njo povezanim veliko dela, lotila učinkovitejšega javnega prometa s poudarkom znatnih vlaganj v modernizacijo železnic, pa vlaganja v prijaznejšo obliko mobilnosti, kot sta kolesarjenje in pešačenje. Strinjamo se tudi, da bo prevozna sredstva v večini poganjala elektrika. Dopolnjevali jo bodo obnovljivi ali sintetični plini, ki bodo ogljično nevtralni. Podpiramo tudi cilj, da bo kar največ tovornega prometa potekalo po železnici. Slovenija bo nadalje spodbujala vire, ki jih že izkorišča tradicionalno, vzpostavljala pa bo tudi pogoje za izkoriščanje širokega nabora obnovljivih virov energije, kot so sončna, vodna, geotermalna, vetrna energija in energija lesne biomase. Nikakor pa ne moremo razumeti, da je predvsem s strani nekaterih nevladnih organizacij toliko nam nerazumnega nasprotovanja, ko se želita izkoriščati, na primer, veter in vodo. Ne moremo razumeti, da je kljub drastičnem povečanju uporabe električne energije s ciljem čim manj porabe fosilnih goriv po drugi strani nasprotovanje za pridobivanje več električne energije. Nam se zdi izjemno pomembno, da smo čim bolj samozadostni z električno energijo in da je in bo čim večja pokritost, razpoložljivost, ne, da se že dogaja, da mladi, ki bi to radi, v domačem okolju s strani elektro distributerja ne dobijo soglasja zaradi nerazpoložljive električne energije,

uporabo jedrske energije, s katero imamo zgolj pozitivne izkušnje, in škoda bi bilo, da je ne bi tudi v prihodnje glede na to, da imamo bogate izkušnje in cenjene domače strokovnjake s področja jedrske energije. Strategijo in amandma bomo v Slovenski demokratski stranki soglasno podprli. Hvala lepa. Spoštovani gospod poslanec, tudi vam je čas zdavnaj potekel, prej bi morali zaključiti. Prosim, da spoštujete časovnico. Hvala lepa. Stališče Poslanske skupine Lista Marjana Šarca bo predstavil Edvard Paulič. Izvolite. Spoštovani predsedujoči, spoštovana državna sekretarka, kolegice in kolegi! Globalne podnebne spremembe spreminjajo svet. V zadnjih dveh desetletjih je bilo zabeleženih 18 najtoplejših let v zgodovini meritev, hkrati pa so ekstremni vremenski pojavi, kot so gozdni požari, vročinski vali in poplave vse pogostejši tako v Evropi kot tudi drugod po svetu. Podnebne spremembe povzročajo izgubo biotske raznovrstnosti, vplivajo na negativno sposobnost držav pri proizvodnji hrane, povzročajo pa tudi velike stroške za prebivalstvo in gospodarstvo. Po mnenju LMŠ gre za enega najpomembnejših strateških dokumentov zadnjega obdobja. Predlagani dokument naj bi zasledoval cilj podnebne nevtralnosti do leta 2050. Slovenija naj bi pospešeno prešla na obnovljive vire energije, opustila rabo fosilnih goriv in zmanjševala končno rabo energije. V LMŠ se strinjamo s temeljnimi usmeritvami dokumenta, kot recimo, da je potrebno dati prednost ukrepom učinkovite rabe energije pred izgradnjo novih zmogljivosti, da je potrebno zmanjšati odvisnost od uvoza energije, da se ohrani najmanj sedanja raven zanesljivosti oskrbe z energijo, da se pri prehodu v podnebno nevtralno družbo upošteva načelo podnebne pravičnosti. Strinjamo se z znatnim povečevanjem proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov ali pa s povečevanjem prožnosti elektroenergetskega sistema. Zavedamo se tudi dejstva, da bo potrebno izbrati eno ali več alternativ za nizkoogljično proizvodnjo električne energije na način, da bodo zagotovljene tudi vse sistemske funkcije. Resolucija pa ponuja le dva scenarija teh tako imenovanih nizkoogljičnih sistemskih elektrarn, ki v primeru izrednih dogodkov zagotavljajo rezerve energije in pa regulacijo napetosti omrežja. Omenja se torej scenarij izgradnje drugega bloka jedrske elektrarne ali pa scenarij uporabe sintetičnega naravnega plina. V LMŠ opažamo, da je scenarij uporabe jedrske energije bistveno bolj razdelan. V izogib kasnejšim nejasnostim in dvomom bi morali po našem mnenju v enaki meri razdelati še drugega in morebitne ostale scenarije. Predvsem pa opozarjamo, da je potrebno pri tako pomembni odločitvi doseči, kar se da široko soglasje strokovne in zainteresirane javnosti. Resolucija tudi precej nedoločno omenja opustitev rabe fosilnih goriv najkasneje do leta 2050. V LMŠ zagovarjamo stališče, da se mora to zgoditi čim prej, seveda ob pogoju nemotene oskrbe z električno energijo. Lokalne skupnosti so v resoluciji prepoznane kot eden ključnih dejavnikov blaženja in prilagajanja na podnebne spremembe, vendar pa jim dokument ne daje dovolj konkretne opore, da bi lahko pričela s pripravo lokalne podnebne strategije. Prometni sektor je z vidika trajnosti eden izmed najbolj problematičnih, a je v predlaganem osnutku zastavljen premalo ambiciozno, brez pomembnih ukrepov, kot je zmanjševanje prometnih tokov in nujnost zmanjšanja osebnega prometa. Na področju prometa torej manjkajo prioritete ukrepanja. Čeprav daje resolucija velik poudarek elektrifikaciji, pa tudi na tem segmentu pogrešamo hierarhijo ukrepov. Kljub temu da sektor kmetijstva prispeva 10 odstotkov vseh emisij toplogrednih plinov, naj bi v skladu z resolucijo podnebni nevtralnosti prispeval najmanj od vseh sektorjev. Do leta 2050 je za sektor kmetijstva opredeljen cilj zmanjševanja emisij med 5 Po našem mnenju je cilj premalo ambiciozen, saj tudi dolgoročna evropska vizija kaže pot za nizkooglično gospodarstvo. Do leta 2050 predlaga cilj zmanjšanja emisij v evropskem kmetijstvu med 42 in 49 odstotki. Glede na povedano v LMŠ menimo, da je resolucija pomanjkljiva, hkrati pa obžalujemo, da je pri določenih ukrepih premalo ambiciozna. Hvala lepa. Stališče Poslanske skupine Socialnih demokratov bo predstavil mag. Dejan Židan. Izvolite. **MAG. Gospod podpredsednik, spoštovane poslanke, spoštovani poslanci! Lep pozdrav tudi obema predstavnikoma Vlade! Pred nami je dokument, ki se imenuje Predlog resolucije o Dolgoročni podnebni strategiji do leta 2050, v nadaljevanju, da bo krajše, bom govoril o podnebni resoluciji. Prvo vprašanje seveda je, ali ta dokument potrebujemo. Odgovor je preprost: ta dokument potrebujemo! Drugo vprašanje pa je, ali je dokument, ki je pred nami, dober. Žal pa tu odgovor ni takšen, da bi lahko bili veseli. Dokument, ki je pred nami, je neambiciozen, bistveno manj ambiciozen, kakor je bila resolucija o razglasitvi okoljske in podnebne krize, ki ste jo na desni strani dvakrat zavrnili, in dokument, ki kakor je navadno pri dokumentih slovenske vlade, vsebuje kukavičja jajca. Dovolite, da obrazložim. Če primerjam ta dokument z okoljsko podnebno resolucijo, ki smo jo vložili poslanci na levi strani do sredine, je imela štiri cilje. Prvi cilj je dosti enostaven. To je ogljična nevtralnost do leta 2050, to je tudi že sprejet evropski cilj. In moram povedati, da vladni dokument, o katerem se sedaj pogovarjamo, je identičen. Ne more drugačen biti. Drugi cilj je bil ambicija do leta 2030, usklajena s takrat že doseženim dogovorom na ravni Evropske unije. V tem dokumentu opažamo, da je ta cilj, ki je v resnici dogovorjen, seveda, specifikacije pa še morajo biti narejene, v tem dokumentu izrazito podambiciozen. Manj ambiciozen, kakor je že sprejeti dogovor na ravni Evropske unije. Tretji cilj je dosti enostaven, karkoli počnemo, dajmo početi na socialno pravičen način. Namreč, podnebna okoljska politika je lahko izrazito nesocialna, če na to nismo pozorni. Ta dokument, ki je pred nami, vladni dokument, naslavlja, ne pokaže pa realnih rešitev. Četrto vprašanje je pa vprašanje naše odgovornosti do živih bitij, zlasti do živali, tudi do rastlin in okolja kot celovite enote. Ta dokument tudi to področje naslavlja, čeprav je predsednik Vlade nekoč povedal, da je Natura 2000, Natura 2000 je pa izvedbeni dokument,

poslank in poslancev na sredini, pa tudi kakšen na desni, ni podprlo našega predloga okoljsko-podnebne resolucije, o razglasitvi podnebne okoljske krize –, da bo ta razglasitev del tega dokumenta. Marsikatera država, ki nam je vzgled, je to že naredila. In nenazadnje nas je v to smer pozval tudi generalni sekretar Združenih narodov. Pa ne! Tudi v tem dokumentu tega, da razglasimo tudi v Sloveniji – mimogrede, podobno kot v Vatikanu, Evropskem parlamentu in še marsikje drugje –, da smo v času okoljske podnebne krize in da ima reševanje te krize in prilagajanje prednost povsod, tudi v tem dokumentu vladajoči tega niste zmogli. To je seveda zamera. Tisto, kar je kukavičje jajce, je pa občutek, da v tem času imamo v Sloveniji nobenega okoljskega ministra in dva ministra za energetiko. Sama podnebna resolucija bi morala biti usklajena z NEPN, Nacionalnim energetskim in podnebnim programom v Sloveniji. Tako so ti dokumenti po hierarhiji tudi zamišljeni. V tistem dokumentu jasno piše, da se bomo odločali med dvema, mogoče celo tremi energetskimi scenariji. Pravilno bi bilo, da bi se odločali celo na referendumu.

in potem v nekih kabinetih se dopiše in se od nas, poslank in poslancev, zahteva, da danes odločimo, da je realen scenarij samo eden energetski na način, da je nuklearen. Da danes poslanke in poslanci naredimo tisto, kar smo ljudem obljubili, da bodo odločali, da bodo ljudje izbrali – tu gre v ozadju za večmilijardne investicije –, da bodo ljudje izbrali, kateri od dveh ali treh scenarijev bo sprejet. Zato vas res pozivam, da ne sprejmete amandmaja, ki so ga ponovno predlagali vladajoči, ker nimamo te pravice. Ljudje kot celota moramo sprejeti odločitev o energetski prihodnosti Slovenije. Hvala za vašo pozornost. Hvala lepa. Končali smo predstavitev stališč poslanskih skupin. Prehajamo na razpravo o poglavju in vloženem amandmaju, ki jo bomo opravili na podlagi pregleda vloženega amandmaja z dne 12. 7. 2021. V razpravo dajem poglavje 6.1.4 ter amandma poslanskih skupin SDS, NSi in SMC. Želi kdo razpravljati? Vidim, da je interes. Prosim za prijave.

V Nacionalnem energetskem in podnebnem načrtu je naslednja dikcija, »Proučili bomo možnosti vpeljave novih jedrskih tehnologij in opravili vse potrebne ekonomske in druge strokovne analize ter aktivnosti, na podlagi katerih bo mogoče najpozneje do leta 2027 sprejeti odločitev glede izgradnje nove jedrske elektrarne«. V podnebni resoluciji, ki je bila v javni razpravi, je še pol leta nazaj, v času javne razprave od 31. 8. do 30. bila resolucija napisana podobno kot NEPN; torej, da bomo odločali o dveh energetskih scenarijih, mogoče celo o treh. In potem je – ne vemo, kako prišlo vrinjeno besedilo, ki od nas, poslank in poslancev, zahteva, da se danes odločimo o energetski prihodnosti, ki mora biti nuklearna, ki mora biti jedrska. jedrska. Seveda, jaz vem, kaj boste povedali nekateri – da gre za resolucijo, da je to dokument, ki se ga upošteva, mogoče tudi ne. Ampak v resnici gre za odločitev o večmilijardni prihodnosti Slovenije, kjer šteje vsak korak in vsak korak povzroči stroške in tudi odločitve. Zato je predlog, da ohranimo to, kar smo se dogovorili v NEPN-u, zato je predlog, da se čim prej na mizo dasta dva ali celo trije energetski scenariji za prihodnost Slovenije in o tem odloči stroka, zlasti pa državljanke in državljani. Ne more se dogoditi tole, da se kot vtaknjenec v nepristojen dokument, torej v podnebno resolucijo, vtakne odločitev za jedrsko prihodnost in da poslanke in poslanci s preglasovanjem

Dostikrat je bilo slišati tudi v stališčih, da je ta plan oziroma strategija oziroma resolucija o Dolgoročni podnebni strategiji premalo ambiciozna. Če samo pogledamo, kakšno je zanimanje trenutno ravno s strani tistih, ki so imeli največ povedati o tem, na prazne sedeže v Državnem zboru, kjer bi lahko sedajle razpravljali o amandmaju, potem vidimo, da kakšnega velikega zanimanja s strani tistih ni. Mi imamo jedrsko elektrarno Krško že kar nekaj časa v Sloveniji in tudi vemo, da deluje dobro, da nismo bili soočeni s kakšnimi večjimi težavami, da je to zelo čista energija, in ne vem, jaz si ne znam predstavljati, da te jedrske elektrarne ne bi imeli. Ko se pogovarjamo o tem, na kakšne načine bomo pridobivali energijo, predvsem električno, ki vemo, da jo že zelo primanjkuje, da se dogaja to, kar sem že prej v stališču povedal, pa zaradi časovne stiske nisem mogel vsega dokončati, se dogaja, da je električne energije premalo. Da je oskrba z električno energijo premajhna, da želijo mladi graditi hiše v domačem okolju, v domači vasi in ne dobijo soglasja s strani Elektra, da bi se lahko priklopili na električno omrežje. Potem mi vi povejte, kam se bodo pa priklopili. Kam se bodo priklopili, stranka SD? Na to mi odgovorite, lepo vas prosim. Je to že sedaj, ko delamo v bistvu še po starem, kaj šele bo. Dostikrat tudi slišimo razne populizme: ja, pa ne moremo oziroma naletimo na ovire. Ko želimo delati vetrne elektrarne, pa je vse narobe, pa ne bomo delali hidroelektrarn – je vse narobe. Samo v Sloveniji, drugje po Evropi ne! Kje bomo dobili električno energijo? Dajte mi ta odgovor, da se bom potem mogoče lažje odločil za vaš predlog. Če dobim res jasen odgovor, potem bom celo razmislil, kako bom glasoval o amandmaju, o katerem razpravljam. To je amandma pri poglavju 6.1.4, ki je bil na odboru pač izglasovan. sem, da glede na to, da imamo v Sloveniji že dolgo jedrsko elektrarno, da imamo strokovnjake, zelo cenjene strokovnjake s področja jedrske energije, da znamo upravljati z jedrsko elektrarno. Ne vem, zakaj bi sedaj v stilu populizma Zakona o voda, pa ne vem, kaj smo še prej poslušali o plastiki, pa ne vem, kaj še vse pomešano pri tej točki, zakaj bi se morali zdaj tej energiji odreči. In še enkrat, kje bomo dobili električno energijo? Avtomobile bomo imeli na elektriko, tovornjake bomo imeli na elektriko, vidimo, vidimo, da klime ima že skoraj vsako stanovanje ali pa vsaka hiša, toplotne črpalke, energetski sistem pa se sesuva. Kam bomo šli, v dobo Kremenčkovih? Po eni strani bi šli radi na elektriko, na čisto energijo, na obnovljive vire energije, po drugi strani že zdaj vidimo, da smo v pomanjkanju. Ali bomo samo še uvažali energijo ali kako? Res vas ne razumem. Enostavno ne zastopim. In potem kar na hitro pri vsaki stvari, ki se jo Vlada loti ali pa, ki jo želimo delati v korist ljudi, v korist gospodarstva, imamo takoj takoj neke grožnje z referendumi in mladimi in ne vem kaj vse in poskušate takoj z nekim populizmom. Torej, ko boste dali jasen odgovor, kje bomo dobili električno energijo, v kolikor bomo sprejeli tak amandma, da se v strategiji, torej v resoluciji, v dolgoročni podnebni strategiji ne upošteva oziroma ne bomo uporabljali jedrske energije, dajte mi potem še enkrat, vas pozivam, razložiti, kje bomo električno energijo dobili. In bom vsekakor z velikim veseljem ta amandma podprl in seveda tudi celotno resolucijo, ki je za moje pojme dovolj ambiciozna in tudi razumljiva ljudem in so si jo ljudje najbrž tudi prebrali ali pa si jo še bodo. Tako bi prosil, če s temi populizmi preneha in da delamo v korist in dobro ljudi, v dobro slovenskega gospodarstva, ki bo še kako potreboval električno energijo. In da se tudi premakne na področju vetrnih elektrarn naprej in pri fotovoltaiki, ker vemo, da smo že naleteli tudi na mnoge težave, pa pri gradnji malih hidroelektrarn vemo, na kakšne birokratske ovire naleti investitor in tako naprej. Skratka, zresnimo se in gremo z razvitim svetom naprej. Hvala lepa.

V resnici o tem ne more odločati dokument, ki se imenuje podnebna resolucija, zato ker imamo druge dokumente, ki o tem odločajo. Podnebna resolucija je v resnici okoljski dokument, v katerem je prišlo do podtaknjenca. Možnost alternativ je bila umaknjena, čeprav je že od leta 2018 v Sloveniji dogovor, pričakujemo, da bo pot do odločitve o dolgoročni rabi jedrske energije preko odločanja javnosti celovita in bo vključevalo odprto razpravo, povezano s tveganji, morebitne alternative in potem, recimo, odločitev. In podnebna resolucija v resnici ni primeren dokument, da se sprejme odločitev o eni, drugi ali tretji energetski bodočnosti Slovenije. To vam želim dopovedati. Hkrati je pa na ta način sedaj amandma, ki nam ga skušate vsiliti, napisan. Enostavno to ni primeren dokument, da se sprejme odločitev, tista odločitev, ki bi jo morali sprejeti ljudje, na nek podtalen način v tem državnem zboru v nepristojnem dokumentu. Ne more sedaj 45 ali 48 poslancev sprejeti odločitve o jedrski prihodnosti, če to morajo sprejeti ljudje. In to je ta zamera, ko govorimo, da je v bistvu občutek, da sta v državi dva energetska ministra, niti en okoljski. Hvala.

Spoštovani vsi prisotni! Vloženi amandma SD in izid glasovanja na Odboru za infrastrukturo, okolje in prostor je bil v nasprotju z usmeritvami iz Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta Republike Slovenije, ki je postavil usmeritve za razvoj energetike do leta 2040. Še več, obrazložitev, ki jo je podal predlagatelj amandmaja, je zavajajoča in neresnična in vam bom, spoštovani kolegi, vsem povedal. Pogovarjal sem se s strokovnjaki in so mi pomagali pripraviti to stališče oziroma obrazložitev amandmaja. Predlog resolucije o Dolgoročni podnebni strategiji Republike Slovenije do leta 2050, potrjen na Vladi Republike Slovenije dne 21. 4., v celoti sledi usmeritvam celovitega Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta Republike Slovenije, ki je postavil usmeritve za razvoj energetike do leta 2040. Dejansko sta tako Nacionalni energetski in podnebni načrt Republike Slovenije kot tudi resolucija o Dolgoročni podnebni strategiji Slovenije do leta 2050 izdelana na podlagi istih strokovnih podlag, točnih energetskih bilanc, ki jih je pripravil Center za energetsko učinkovitost v sodelovanju s partnerji. Gre torej za enako izhodišče z enakimi usmeritvami za energetski razvoj. Ne drži torej navedba predlagatelja amandmaja SD, da se Predlog resolucije o Dolgoročni podnebni strategiji Slovenije do leta 2050 usmerja v izključno jedrski scenarij, saj le-ta vsebuje enake usmeritve, kot jih ima Nacionalni energetski in podnebni načrt Republike Slovenije. Omenjena resolucija vsebuje oba scenarija tako kot Nacionalni energetski in podnebni načrt in ta scenarija temeljita na istih strokovnih podlagah, ki so bile pripravljene do leta 2050. Resolucija tudi pri odločanju korakov za izvedbo plinskega oziroma jedrskega scenarija pri izvedbi sledi Nacionalnemu energetskemu in podnebnemu načrtu, ki je določil, da je potrebno do leta 2027 sprejeti odločitev o izgradnji nove jedrske elektrarne. Izbris navedene alineje pomeni izključitev jedrskega scenarija, kar je v nasprotju z Nacionalnim energetskim in podnebnim načrtom in tudi v nasprotju s strokovnimi podlagami resolucije. Podrejeno pomeni tudi izbiro plinskega scenarija, kar pa dejansko pomeni, da je v nasprotju z Nacionalnim energetskim in podnebnim načrtom ter okoljsko presojo le-tega. Slovenija je na obravnavani resoluciji tudi na podlagi Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta utemeljila, da bo končna odločitev o presoji, izbiri ustreznega scenarija temeljila tudi na razvoju tehnologij in družbenem razvoju v svetu, vendar so potrebni nadaljnji koraki, da se prednosti in izvedljivosti posameznega scenarija preverijo, zaradi česar je četrta alineja šestega odstavka v poglavju 6.1.4 resolucije o Dolgoročni podnebni strategiji Slovenije do leta 2050 tudi nujno potrebna. V nasprotnem primeru mora biti resolucija še dodatno okoljsko presojana, saj dejansko pomeni preveliko odstopanje od Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta, ki je bil okoljsko presojan in je utemeljeno podal usmeritev za razvoj energetike z dvema scenarijema, vključno z jedrskim. Razvoj energetike namreč ni več povezan samo z energetsko samozadostnostjo ter konkurenčnostjo družbe, ampak je eden izmed najpomembnejših dejavnikov pri doseganju okoljskih trajnostni, predvsem v luči podnebnih sprememb. V obrazložitvi amandmaja SD, ki je na odboru botrovala k sprejetju amandmaja za izbris četrte alineje šestega odstavka v poglavju 6.1.4 obravnavane resolucije, so navedene tudi zavajajoče utemeljitve glede širšega družbenega konsenza, ki je eden izmed ključnih razlogov za izbris omenjene alineje. Vključevanje in upoštevanje javnosti pri odločanju o nadaljnjem razvoju jedrske energije za Slovenije je bilo večplastno, vključeno tako v Nacionalnem energetskem in podnebnem načrtu kot tudi v resolucijo o Dolgoročni podnebni strategiji Slovenije do leta 2050. Nacionalni energetski in podnebni načrt je bil tudi okoljsko presojan, s CPVO ter s čezmejno presojo. Usmeritev dolgoročne izrabe jedrske energije je bila tako s celovite strateške presoje vplivov na okolje izvedena skladno s slovensko zakonodajo in skladno z Aarhuško in ESPO konvencijo. Tudi resolucija o Dolgoročni podnebni strategiji Slovenije do leta 2000 je bila vključena v širšo javno razpravo, zato je neumestno govoriti, da odločitev o energetski usmeritvi Republike Slovenije ni bila vključena v širšo javno razpravo in v iskanje najboljših rešitev. Naj še dodatno spomnim, da je iskanje najustreznejše energetske usmeritve v izvajanju že od leta 2009, spoštovani kolegi, ko se je začela izvajati priprava Nacionalnega energetskega programa. Nacionalni energetski program je bil tudi okoljsko presojan s CPVU in čezmejnim posvetovanjem, v katerem je bil kot najustreznejši scenarij ocenjen scenarij z izgradnjo nove jedrske elektrarne. Nacionalni energetski program zaradi zamenjave vlade ni bil sprejet, priprava energetske strategije se je nadaljevala z EKS, ki je prav tako imel v scenariju izgradnjo nove jedrske elektrarne, ki je bila prav tako obravnavana z vidika javnosti v javnih obravnavah. V zadnjih desetih letih je bila strategija razvoja in energetike ves čas v javnem posvetovanju in sodelovanju ter bila večkrat tudi okoljsko presojana. Četrta alineja šestega odstavka v poglavju 6.1.4 obravnavane resolucije je torej nadaljevanje usmeritve, skladno s scenarijem iz Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta in je nujen ukrep za nadaljevanje širše družbe in okoljske presoje, ali je jedrski scenarij ustrezna izbira za Republiko Slovenijo. Spoštovani, to sem vam prebral od strokovnjakov, ne od Dušana Šiška – od strokovnjakov! In tukaj, ko mi pride kolega Dejan in reče, da bo 48 poslancev odločalo o nečem – glejte, mislim pa, da je to bilo prav prebrano in tudi prav zabeleženo. Prosim, Dejan, spoštujem te, še enkrat premisli, kakšen amandma si vložil noter. Ne bom se pa spuščal v tiste besede, ko je rekel kolega Boris, ja najboljše, da gremo v Ajdovsko, Škocjansko ali pa Postojnsko jamo. Samo, kolegi, zavedajte se, potem ne boste več imeli telefonov pa prenosnikov pred sabo, tudi rokice boste dvigovali, ne več pritiskal na kabel. Hvala.

V Nacionalnem energetskem in podnebnem načrtu, ki je osnova – NEPN je osnova, kajne – piše takole, »Preučili bomo možnosti vpeljave novih jedrskih tehnologij in opravili vse potrebne ekonomske in druge strokovne analize ter aktivnosti, na podlagi katerih bo mogoče najpozneje do leta 2027 sprejeti odločitev glede izgradnje nove jedrske elektrarne«. Tako piše v NEPN-u, ki je krovni dokument, 300 strani, če se dobro spomnim, dosti energije strokovnjakov vloženo. V predlogu amandmaja, ki ste ga sedaj dali, bi pa prosil, če prisluhnite, boste videli, da je to čisto drugače zapisano. Mene ne bi motilo, če bi pisalo tako kakor v dokumentu, s katerim bi moral biti podnebni dokument usklajen. Tu pa več ne piše, »proučili bomo«, ampak, »na področju jedrske energije Slovenije Slovenija načrtuje dolgoročno rabo jedrske energije in v ta namen izvede upravne postopke in pripravo dokumentacije za investicijsko odločanje«. Potem pa bom prebral pa tudi še iz tretjega dokumenta, ki smo ga dobili vse poslanke in vsi poslanci od okolijskih nevladnih organizacij – mislim, da smo ga dobili včeraj – 8. »Izpostavljamo, da je bila dolgoročna podnebna strategija v javni razpravi od 31. 8. 2020 do 30. 9. 2020,« – torej mesec dni »odkar je preteklo že pol leta. Besedilo strategije je takrat predvidevalo dva scenarija energetske prihodnosti Slovenije, sedanji dokument pa predvideva le še jedrski energetski scenarij.« Če bo amandma sprejet, seveda. »To pomeni, da javnost in drugi strokovni organi niso imeli možnosti, da sodelujejo pri odločanju o energetski prihodnosti Slovenije«. In tako naprej. Kaj vam hočem povedati? Hočem vam povedati, da sam se tudi zavedam, da mi moramo zagotavljati visoke stopnjo energetske zadostnosti mislim, da je cilj nekje okoli 85 odstotkov –, se zavedam, da imamo različne scenarije možnosti, in predvidevam, da bomo to tudi odločili kot neka širša družba na podlagi strokovnih mnenj in analiz.

Sam sem že toliko časa v Državnem zboru, da sem zelo z zanimanjem spremljal, sploh glede na to, da prihajam iz Posavja, ki velja za drugi steber energetike v v Sloveniji, kako in na kakšen način in s kakšno prepozno časovnico sta se sprejemala oziroma se je o njiju govorilo – o Energetskem konceptu Slovenije in o Nacionalnem energetskem in podnebnem načrtu. O Nacionalnem energetskem in podnebnem načrtu se je govorilo dolgo, predolgo, sprejet pa je bil čisto potiho na eni izmed zadnjih sej Šarčeve vlade. Toliko o tem, kako se mora javno vse govoriti in tudi javno odločiti. Ko je Marjan Šarec že vrgel puško v koruzo, je na eni izmed sej verjetno brez razprave sprejel oziroma njegova vlada sprejela Nacionalni energetski in podnebni načrt, kar je sicer prav, da ga je sprejela končno, ampak toliko o tem, kako mora biti vse javno. Po drugi strani je bilo ravno prej rečeno glede strokovnih mnenj. O jedrski energiji se govori že od izgradnje prvega bloka v Krškem, pa skoraj nič novega se ni spremenilo razen, da je znanost šla naprej, da so varnostni sistem tako v Sloveniji kot tudi v tujini napredovali in druge stvari. Tako strokovna mnenja pravih strokovnjakov je dovolj, le ne upajo se javno soočiti s tistimi, ki so kao nevladna stroka in strašijo Slovence s tem, kaj se bo zgodilo, če bi kdorkoli sploh upal razmišljati o drugemu bloku in ne šele potem, ko bi se dejansko, upam, začel graditi ta drugi blok. Dejstvo pa je, da drugi blok nujno potrebujemo. Jedrska energije je obnovljivi vir energije, to vsi vemo in vsi tisti, ki toliko govorijo o obnovljivih virih energije, pozabljajo, da smo sedaj na žalost preveč odvisni od termoelektrarne v Šoštanju. Tudi sam mislim, da je ravno ta amandma oziroma ja amandma na sami seji odbora prišel ravno s tega stališča: pogovarjajmo se o jedrski energiji, pustimo pa TEŠ pri miru. Ne pogovarjajmo se o umazani energiji, delamo pa problematičen obnovljivi vir energije. Ob tem še tistim zanesenjakom, ki sanjajo, kako je super in kako je v Sloveniji možnost z vetrno ali sončno energijo, pa tudi hidroenergijo reševati slovenski energetski potencial oziroma slovensko energetsko samooskrbo, jaz tem strokovnjakom dam na dušo, ali pa na srce, ali pa v glavo, da naj preberejo, kaj vse je možno. Če bi vse pozidali s sončnimi paneli, če bi veter delal veliko bolj kot dela, če bi pozidali vse naše pritoke vsaj največjih rek, pa še vedno ne bi bili energetsko samooskrbni. Ampak poglejte ga zlomka! Ko na primer govorimo o hidroelektrarnah na srednji Savi, torej o hidroenergiji, so spet tisti, ki so načeloma za obnovljive vire, proti; češ, kako bo to uzurpiralo naš lep prostor. Skratka, proti so sončnim panelom, proti so temu, da bi postavili vetrne elektrarne, ker škodi ne vem komu vse, od pogleda pa do ptičev pa ne vem komu, ki imajo svoja zatočišča lahko pod vetrnimi elektrarnami, na Slovaškem ali pa še kje – v Sloveniji tega ne bi smeli. In ti isti so proti hidroenergiji. Skratka, oni so kot po klasični navadi – in vemo približno, katerem prečnem polu so bolj ustrežljivi – proti. Skratka, drugi blok nuklearne elektrarne v Krškem je nujno potreben in to govorim kot nekdo, ki prihaja iz Posavja, in kot nekdo, ki dokaj dobro poznam, ko govorim tudi s strokovnjaki o teravatnih, megavatnih ali še kakšnih drugih vatnih urah. Zanimivo pa je dejstvo, zdaj smo leta 2021 in z zanimanjem jaz sam osebno spremljam, kaj se dogaja v Nemčiji, ko je kanclerka Angela Merkel, bivša, rekla čez noč, da ne, ne bomo se šli nuklearne elektrarne, bomo zgradili ali pa dali vsaj še večjo podporo termoelektrarnam. Samo poglejte, kakšne so cene električne energije v Nemčiji! Nemčija že zelo resno razmišlja, ali bi ta propadli – upam da – sistem nadomestila z novim delom. Cene na svetovnih borzah na področju električne energije so brutalne. To, kar se samo v zadnjih treh, štirih mesecih zgodilo na svetovnih borzah, kaže na to, da bi že danes potrebovali drugi blok; če bi danes imeli drugi blok, bi lahko služili tudi s prodajo električne energije sosednjim državam, kjer imajo še večje probleme z energetsko samooskrbo, kot jo imamo v Sloveniji. Poleg tega pa drugi blok potrebujemo, ker vemo, da TEŠ ni večen oziroma da nas vsak leto stane ogromno milijonov samo njegovo vzdrževanje in kar dela. Pa da ne bo pomote, nisem proti TEŠ, nujno ga potrebujemo, kajti še vedno je cena iz termoelektrarne Šoštanj veliko cenejša kot pa, da bi morali električno energijo kupovati na svetovnih borzah. Ampak če damo skupaj to, kar imamo, moramo razmišljati o tem, kaj hočemo imeti. In še enkrat, lahko in z veseljem sem za to, da imamo več sončnih elektrarn, prejšnji teden smo odprli eno večjo sončno elektrarno, da imamo vetrne elektrarne, o katerih ravno tisti strokovnjaki, ki so proti vsemu, so proti, da imamo več hidroelektrarn. Še enkrat, sam prihajam iz Posavja, živim 200 metrov od ene hidroelektrarne, poznam razmere, kako določeni nasprotujejo hidroelektrarnam na srednji Savi, pa se ne bom tukaj spustil na področje, ali Mura ja ali ne, zakaj Mura v Avstriji dovoljuje izgradnje hidroelektrarn, Mura v Sloveniji pa nikakor ni zmožna narediti niti ene hidroelektrarne. Skratka, rabimo obnovljive vire in nuklearno elektrarno prvi blok in upam, da čim prej tudi drugi blok, ki je obnovljivi vir. Ob tem pa moramo biti zelo pametni, kaj bomo počeli s termoelektrarno Šoštanj. Nisem proti takojšnjemu zaprtju, če ste se pač odločili posamezni lobiji, da ste si jo predrago zgradili, bodimo vestni, da je ne bomo predrago in prehitro zaprli. Skratka, sam bom podprl amandma, ki sledi le temu, kar piše v Nacionalnem energetskem in podnebnem načrtu, to pa je, da je jedrska prihodnost ena izmed tistih prihodnosti, ki jih energetska Slovenija v skladu z energetsko samooskrbo tudi potrebuje. Hvala. **PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ:** Hvala lepa. Jaz nisem nasprotnik jedrske energije, da se ne bomo narobe razumeli, sem pa nasprotnik tega, da se o začetnih upravnih postopkov za gradnjo drugega bloka nuklearke odloča tik pred poletjem na neki seji s 50-imi točkami, z nekim vstavkom v resolucijo. To pa ni način, kako se tak stvari vodi. Ravno pred dvema dnevoma je bil v reviji Foreing Affairs objavljen članek, izgledajo gradnje nukleark po svetu. V Georgiji, ameriški zvezni državi, so gradili nuklearko oziroma še gradijo nuklearko z dvema reaktorjema, ocenjena vrednost je bila 14 milijard evrov, dokončana bi morala biti leta 2016 oziroma 2017. Leta 2021 še zmeraj ni dokončana, njena cena pa je s 14 milijard poskočila na 25 milijard. Tako se zgodi, če se stvari ne vodi transparentno in če se odloča takole, malo pod mizo. Podobne izkušnje imajo v Franciji, podobne izkušnje imajo na Finskem in tam najdete linke, da se na tak način odvijajo stvari tudi na Kitajskem in drugod po svetu. Skratka, kar hočem povedati, je to, da novi blok nuklearke ne sme biti grajen tako, kot je bil grajen šesti blok TEŠ 6. Treba je voditi stvari transparentno in treba je voditi stvari skozi javno diskusijo.

začetek upravnih postopkov, ne da bi bila o tem vprašanju opravljena resna javna razprava. Sam sem absoluten zagovornik razogljičenja, ker mislim, da ne glede na realnost, ki jo opisujete glede slovenskih potreb po energetiki, po energiji in tako naprej, se ne moremo na noben način več slepiti, da klimatske spremembe niso grožnja in da niso realnost, ki nam grozi. Če gledate vremensko sliko zdajle po svetu, boste videli, kaj se dogaja na severnem tečaju, kaj se dogaja na zahodu Kanade, in konec koncev tudi pri nas imamo v Ljubljani, v Sloveniji in po Evropi vročinski val, ki je eden najhujših v zadnjih letih. Veste, da bo to pomenilo v prihodnosti ogromne škode v kmetijstvu, da bodo škode nastajale na zgradbah zaradi poplav in podobnega in da bomo breme tega nosili tudi ljudje, ne samo biotska raznovrstnost in narava, tudi ljudje bomo vse to občutili na svoji koži. Zato zamerim tej resoluciji njeno neambicioznost, kar sem opisoval že prej. Ena glavnih stvari, ki bi jih naredili do leta 2030, če bi bil ta amandma sprejet oziroma če zadnjič ne bi bil sprejet amandma SD na odboru, bi bila v resnici ta, da se zakoliči ali pa začrta že tu jedrska prihodnost, medtem ko se resolucija na noben resen način ne spopada s podnebno krizo. Mi bi zmanjševali odtise toplogrednih plinov za 36 odstotkov do leta 2030, kar je manj kot dve tretjini tega, kar predpisuje skupen evropski cilj, ki je 55 odstotkov. In resolucija že sama zase pravi, da bodo potrebni še dodatni sektorski pregledi in ukrepi, zato da sploh ujamemo ta evropski skupni cilj, na noben način pa iz postavljenih tarč ne razberemo, kako naj bi se to zgodilo. V kmetijstvu naj bi se emisije toplogrednih plinov do leta 2030 zmanjšale samo za en odstotek. V prometu bi se zmanjšale za približno 12 odstotkov do leta 2030, pri čemer moramo vedeti, da je promet eden največjih emitorjev toplogrednih plinov v Sloveniji, približno 47 odstotkov vseh toplogrednih plinov pri nas pride iz prometa. Vi boste to zmanjšali za nekih 10 odstotkov v desetih letih. Podobno je pri gradnji obnovljivih virov energije. Njihova rast bi bila v naslednjih desetih letih 0,7 odstotka na leto. To ni resno spoprijemanje s krizo in na tak način tudi trije novi bloki jedrske elektrarne te krize ne morejo razrešiti. Ne moremo se delati, da lahko vse ostane enako. Mi bomo morali spremeniti način, kako potujemo. Za začetek dati tovornjake na vlake. Ne bodo dovolj novi jedrski reaktorji in električni avtomobili, treba se bo pogovarjati o tem, kako ljudem omogočiti, da se z bistveno manjšim ogljičnim odtisom vozijo v službo. Ne pozabiti, da je avto, še preden zapelje na cesto, že oddal polovico svojih toplogrednih plinov. Oddala jih je namreč izgradnja tega avta. In ne moremo se delati, da te krize ni, da lahko reševanje zamikamo po letu 2030 ali pa 2040, kar ta resolucija počne. V tem smislu odrekam legitimnost odgovora, ki ga dajete, ki je, da bi lahko nuklearka, zdaj ta ali pa novi blok nuklearke, čudežno rešila, ker ga ne bo. bo. To je konec koncev, prej sem omenil ta članek iz Foreign Affairs, to je tudi poudarek tega članka, da seveda jedrska energija lahko pomaga pri razogljičenju, lahko kompenzira izpade zaprtih termoreaktorjev, ampak ni pa to magična čarobna palčka, s katero bomo pomahali in bodo težave rešene. Ponavljam, polovica toplogrednih plinov v Sloveniji pride iz prometa. V kmetijstvu, ki je tudi eden od pomembnih emitorjev, vi zmanjšujete za en odstotek. Rast obnovljivih virov energije pa je pod vsako kritiko 0.7-procentna na na leto do leta 2030, pri čemer cel svet kriči, da je to odločilno desetletje, v katerem bomo ali pa ne bomo dosegli ustreznega zmanjšanja toplogrednih plinov, da temperature v tem stoletju ne bi poskočile za več kot stopinjo in pol. Ta stopinja in pol veste, zakaj je – ker tukaj znotraj tega okvira svetovna klimatološka znanost še nekako predvideva, da če se ne povečajo temperature za več kot stopnjo in pol, lahko približno računamo, da bodo naši ekosistemi ostali predvidljivi in obvladljivi, taki kot so bili do zdaj. Mi smo navajeni živeti na planetu, kjer je vreme približno predvidljivo, kjer se ne dogaja kar 50 stopinj nekje na severu Kanade. Ampak že zdaj smo začeli izstopati iz tega sveta, že zdaj se nam kažejo obrisi prihodnosti, v kakšni bomo živeli, in milijardne škode, ki zaradi teh pojavov nastajajo. In ne misliti, da se lahko kdorkoli izmakne temu. Nobena država, noben otok na svetu ne bo ostal imun, v kolikor se ne bomo začeli tukaj in zdaj resno pripravljati in se soočati s to krizo, ki nam preti. Jaz to vidim kot ključno nalogo moje, recimo, generacije. Mi bomo živeli oziroma pričakujem, da bom aktivno živel vsaj še naslednjih 30 let, in ne bi bil rad pred našimi zanamci odgovoren za to, da smo jim zapravili ali pa bistveno zmanjšali kvaliteto življenja na tem planetu.

imele bodo posledice za prihodnje generacije tudi v primeru, če se danes odločimo, da ne bomo v okolje izpuščali nobenega toplogrednega plina več. Podnebna strategija, ki jo seveda obravnavamo, obravnava številne ukrepe in se seveda globoko strijam, da sta glavna krivca v sektorskem smislu promet in kmetijstvo. V tem smislu bomo morali mi izboljšati naše potovalne navade, spremeniti način dela in tudi življenja. Želel bi si, da bi lahko vse tovornjake, ki vozijo po

in zato bo potreben en miselni preskok, kako bomo kaj proizvajali, kje bomo proizvajali. Morali bomo obdavčiti tudi zadeve, ki se pripeljejo tisoč ali dva tisoč kilometrov in na tak način ustvarjati lokalno, domačo proizvodnjo. Zahtev in problemov je seveda veliko. Že v sami razpravi sem izpostavil, da če bi želeli to energijo, ki jo porabimo v transportu, nadomestiti z elektriko, bi ta hip potrebovali deset jedrskih elektrarn. Seveda, ko se zavemo, ko se zavemo, kako velike so potrebe, kakšni ukrepi so potrebni, da te zadeve razogljičimo, potem vidimo, da moramo na nek celoten način pristopiti k tem problemom; torej v tem smislu, da zmanjšamo potrebe po takih potovanjih, da najdemo nove načine dela, da spodbujamo lokalno pridelano hrano, pa ne samo hrane v smislu prehranske varnosti, ampak da spodbujamo tudi domačo proizvodnjo in gospodarstvo. Vidimo, da nam digitalizacija in informatizacija družbe družbe v tej luči zelo pomagata, da se vsa vodilna podjetja preoblikujejo v neke tehnološke hube. To najprej vidimo na področju energetike in tudi bančništva, kjer se vsa ta podjetja na nek način združujejo, koncentrirajo in delujejo kot sodobna digitalna podjetja. sodobna digitalna podjetja. Z naše strani oziroma iz parlamenta mora iti prav tako poziv vsem tem podjetjem, da začnejo to transformacijo na področju energetike, ker drugače preprosto to ne bo šlo. Razvijati moramo pametna omrežja, razvijati moramo to, da bodo ljudje aktivni odjemalci. Omogočiti moramo ljudem v naseljih, da tudi participirajo pri proizvodnji električne energije. Vemo, da fotovoltaika doživlja razcvet predvsem na individualnih objektih, medtem ko so prebivalci, ki stanujejo v večstanovanjskih objektih in blokih, iz objektivnih razlogov prikrajšani pri sodelovanju, in to kljub dejstvu, da plačujejo prispevke za promocijo obnovljivih virov energije. Prikrajšani so pa iz enega preprostega razloga, ker morajo za namestitev fotovoltaičnih modulov dobiti ustrezno soglasje, ki ga je pa v večstanovanjskih objektih praktično nemogoče

omrežja, ker potem več ljudi nekako sodeluje in zmanjšuje ta nihanja, ki v omrežju nastajajo. Drugi sektor, ki ga je treba ponovno v tem smislu nasloviti poleg sektorja energetike, je sektor prometa. Spodbujati moramo javne oblike prevoza. Vemo, da je kartica, ki omogoča brezplačne vožnje v medkrajevnem potniškem prometu, dosegla izjemen uspeh, več kot 160 tisoč uporabnikov jo trenutno uporablja. In to dobro prakso,

Hkrati pa moramo dati velik apel in pozornost mladim, ki jih moramo vključiti v načrtovanje prihodnosti, ker to je zadeva, ki tangira predvsem njih. In prav je, da povabimo mlade, da bo njihov glas slišan, da bo upoštevan in da tudi oni sami na podlagi dognanj stroke in tehnike povedo, kaj si želijo in kaj pričakujejo. Tu apel tudi z moje strani, ker sem po poklicu inženir, da se študenti tehničnih strok aktivneje vključijo v pobude, v civilno družbo, da bo tudi njihov glas slišan. Nekako imam občutek, da se Nekako imam občutek, da se politična participacija med študenti tehničnih strok zanemarja, kar je seveda škoda. Kar se pa tiče tega amandmaja, mi v SAB-u, sem že v stališču povedal, bi želeli, da nekdo jasno reče, da mi drugače kot z jedrsko energijo te energije ne moremo Torej, da stroka jasno poda stališče, da ni nobenega drugega načina kot proizvodnja električne energije z jedrsko energijo, in potem morajo to odločitev, ker gre za eno strateško odločitev, ali bo ali bo Slovenija jedrska elektrarna ali ne, potem je to v bistvu tudi odločitev na ljudeh. Prav pa je, da se ljudem predstavijo konkretna in korektna dejstva. Prav je tudi, da predstavniki civilne družbe, ki nasprotujejo kakršnimkoli ukrepom proizvodnje kakršnekoli energije – ali je to sonce, veter ali jedrska ali kakorkoli –, da povedo kakšna je alternativa. Tega Tega še v tem državnem zboru nismo slišali in mislimo, da je to škodljivo. Prav tako pa bi morala Vlada in ministrstvo jasno povedati oziroma na podlagi stroke,

pojavlja, ampak ta sklep bi se lahko pojavil šele, ko bi stroka jasno, enoznačno povedala, kakšna je naša prihodnost, in potem bi jo morali potrditi državljani. Hvala lepa. Hvala lepa. Besedo ima Iva Dimic. Izvolite. **IVA DIMIC (PS NSi):** Hvala lepa. Spoštovani podpredsednik Državnega zbora, kolegice in kolegi tudi predstavniki ministrstva! Dejstvo je, da Slovenija potrebuje ambiciozno resolucijo o Dolgoročni podnebni strategiji Slovenije. Pred nami je strateški dokument s sektorskim cilji, katere ste kolegi nenazadnje dobro predstavili. Pomembno se mi zdi, da resolucija sledi zavezam iz Pariškega sporazuma. To se mi zdi izjemno pomembno, zato je eden glavnih ciljev slovenske podnebne strategije doseči podnebno nevtralnost do leta 2050, to je neto ničelne emisije toplogrednih plinov. Kako bomo pa to dosegli, so pa potem razdeljeni po sektorjih ukrepi, ki jih bodo verjetno na podlagi dobre resolucije sektorji vključili. Skoraj sem prepričana, da sektorji tega ne bodo vključili na podlagi pozivov nas poslank in poslancev, ampak na podlagi dobro pripravljene resolucije, katera je dobro pripravljena, in seveda potem posledično po sektorjih navzdol. Bilo je veliko govora, katera energija je bolj prijazna, katera ni bolj prijazna, jaz pa se želim dotakniti, da je Slovenija v zadnjih 10, 20 letih mogoče na tem področju nekoliko zaspala. Lahko bi že imeli dobre železniške povezave tudi s hitrimi vlaki, ki mogoče so bolj prijazni, toliko bolj prijazni, da bi lahko tudi tovorni promet, ki je eden izmed ukrepov sektorja prometa, preusmerili na železnico. Ampak vendarle, dokler nimamo železniške infrastrukture v Sloveniji urejene, dokler se tudi v tem parlamentu pogovarjamo, ali je ustrezna, smiselna gradnja drugega tira do Luke Koper, se mi zdi, da nimamo vsi skupaj v uvidu tudi resolucije o Dolgoročni podnebni strategiji Slovenije. Seveda je poudarek na učinkovitosti tega prometa ali pa bom rekla železniškega prometa. Vsi vemo pa že večkrat je bilo povedano, če greš od Ljubljane do Novega mesta, potrebuješ dve uri z vlakom. To pomeni, da prvo kot

Potrebno je pristopiti od začetka, da bomo lahko govorili, da smo v sektorju dobri. Bilo je rečeno, da je potreben učinkovit javni potniški promet, zelo podobno, če nekam potuješ, seveda, pričakuješ, da boš potoval z dobrim, tehnološko dovršenim, izpopolnjenim javnim potniškim prometom, ne pa z nekim potniškim prometom, ki potrebuje potrebuje fosilno gorivo in še s tem večji vpliv na okolje in še hkrati se ta pot potovanja podaljšuje. Seveda je en izmed ukrepov v sektorju tudi vzpostavitev modernega železniškega omrežja. Tukaj moram pohvaliti ministra Vrtovca, ki dejansko je prvi od ministrov, ki si je zadal, da bo to izpeljal še za čas svojega mandata. Potem je spodbujanje zasedenosti vozil car charing. Zelo močno ga podpiram. Ker enostavno, če ne bomo šli, da bomo začeli s car charingom ali pa neke sodobne oblike transporta, tudi javnega potniškega prometa, potem nismo nič naredili. Potem bomo še vedno imeli v Ljubljano močan pritisk, prometne konice in seveda se ne bodo zadeve na tem področju zagotovo ne izboljšale glede ogljičnega odtisa. Zanimiv mi je tudi ukrep v sektorju prometa zmanjševanje potreb po vsakodnevni mobilnosti in spodbujanje kolesarjenja in pešačenja. Tudi sama to zelo podpiram. Želim si, da bi se lahko zmanjševalo potrebe po vsaki mobilnosti, kar pomeni nenazadnje tudi več dela od doma, čemur smo bili v času korone priča, pa se sedaj verjetno vsi ponovno vračajo nazaj na svoja delovna mesta. Mislim, da smo lahko opazili, kaj to pomeni, v času korone, kako smo nenazadnje imeli lepo modro nebo tudi ker ni bilo letalskega prometa. Bilo je rečeno ali pa sem slišala, da sta glavna onesnaževalca promet in kmetijstvo in pri prometu se je izpostavljal tovorni promet. Mislim in sem prepričana pa tudi marsikateri

celotnega ozona. Zdi se mi, da je tudi na tem področju potrebno pogledati, zakaj potrebujemo toliko letalskih prevozov, ali res moramo prepotovati cel svet za čas svojega življenja, ali in na kakšen način si bomo lahko določene destinacije privoščili. Kar mi je bilo še zanimivo, je bilo v sektorju oskrbe z energijo. Poslušala sem, kaj je bolje, ali je jedrska energija sprejemljiva ali ni. Pa vendarle je opuščanje rabe premoga, kar mislim, da se je pokazalo. Ravnokar sem prebrala članek, da je TEŠ 6 tik pred bankrotom, se pravi pred stečajem. To je sedaj najnovejša novica na MMC portalu. Povečanje porabe električne energije iz obnovljivih virov energije; bila je izpostavljena sončna elektrarna, fotovoltaika. Lahko rečem, da vidim tudi to resolucijo kot poziv podjetjem, da pripravijo potrebne ukrepe, kam se bo Slovenija do leta 2050 usmerila. Če pogledam zgolj, bom rekla, fotovoltaiko ali sončno energijo, ki jo imajo mogoče nameščene individualne hiše, je težava, kam to energijo čez dan shranjevati, da lahko ti to energijo ponoči uporabiš ali kadar ni sonca. Kadar je sonce, je te energije preveč, nekateri jo vračajo nazaj v javno omrežje ali kakršnekoli pogodbe imajo. Ampak zato, da bi lahko govorili res o nekih obnovljivih virih energije, pa se mi zdi zelo pomembno, da se ta sončna energija čez dan bi akumulirala, ne vem, v neke baterije – mislim, da tega še nimamo toliko razvitega –, ne poznam, kako ima to tujina, ker tega res toliko mednarodno ne spremljam. Ampak vem, da ena možnost je. Ko sem bila v neki družbi, so razpravljali, da bi mogoče to energijo akumulirali čez dan tudi v električne avtomobile in potem bi jo s pomočjo baterije, ki je v električnem avtomobilu, lahko čez noč praktično uporabljali za samo funkcioniranje neke družinske hiše oziroma nekega družinskega stanovanja. Se mi zdi, da je na tem področju, zato sem rekla, da gledam to kot na nek poziv podjetjem, da se te zadeve začnejo razvijati ali pa so že razvite, da pridejo tudi do ljudi, do nas, potrošnikov oziroma uporabnikov. Zdi se mi, da je ta napredek na tem področju tako skokovit, da sem lahko optimistična, da bo Slovenija dosegla zastavljene cilje, kot sem dejala, doseči podnebno nevtralnost do leta 2050.

imela namena oglasiti, ampak sem poslušala razpravo in se mi zdi mogoče prav, da nekatere stvari pa vendarle izpostavim ali pa nanje opozorim. Žal mi je, ker ni več prisoten kolega Luka Mesec, ki je seveda na neke stvari opozoril, na eni strani, po drugi strani pa ni povedal ne glede alternative ne tega, kako se da pa neke stvari drugače rešiti. Nekako je izpostavil, da resolucija ni dovolj ambiciozna. Veste, to je vedno najlažje reči, da nekaj ni ambiciozno, jaz pa vedno potem sprašujem, ali neka zadeva ni dovolj ambiciozna ali pa na drugi strani morda pa ni realna. Mi smo lahko zelo pompozni, napišemo to in ono in tretje, pomembno pa je, ali pri tem ostajamo realni in realnost je tista, ki mora slediti tudi pri tako pomembnem dokumentu, kot je ta. Pomembno je seveda, da ohranjamo okolje, da gledamo na to, da bomo čim več energije pridobivali z nekimi obnovljivimi viri energije, ampak, spoštovani, na drugi strani pa se vedno sprašujem, kaj smo pripravljeni pa kot družba narediti za to. Veste, najlažje je reči, nočemo tega, nočemo onega, ne vem, eni nočejo širitve jedrske elektrarne, nekateri so proti,

se še časov, pa bi mogoče tukaj izpostavila, bivše Jugoslavije, ko je bila predsednica predsedstva Milka Planinc. Ne vem, če se spomnite, od 1983., 1984. leta, redukcija energije. Nekaj ur na dan smo bili brez elektrike. Potem ogrevanje prostorov v javnih stavbah, kot so bila stanovanja, je bilo 19 stopinj. to so bili časi, ki jih je ta država že doživela, in zagotovo vemo, kako je takrat bilo. Danes smo pa pred nekim drugim izzivom, kaj smo pa vendarle pripravljeni narediti za to, da bomo nekje zmanjšali v v okolju nevarne toplogredne pline in kot največji onesnaževalce sta se izpostavila promet in kmetijstvo. Prej je kolega Luka Mesec povedal, da on sicer ne nasprotuje jedrski energiji, ampak je dal primer, kako se je netransparentno gradila ena zadeva, mislim da, v ZDA, če se ne motim. Glejte, transparentnost oziroma netransparentnost ne sme biti razlog za to, da se odpovedujemo neki obliki virov energije. To moramo rešiti na drug način. Da se neka zadeva gradi in je pri tem problem naša transparentnost in kam gre denar in se draži tak projekt, to je drug problem, ki ga moramo rešiti. Naj spomnim tudi sama na šesti blok Termoelektrarne Šoštanj. To je bila naša največja energetska naložba v tem tisočletju,

Mislim, te stvari, to pa so problem! To pa so problem in o tem se govori premalo. Nenazadnje smo na temo TEŠ 6 imeli tudi preiskovalno komisiji, ki je ugotovila neke pomembne zaključke, pa se ni zgodilo nič. Seveda, če imamo potem takšne projekte, kot je to, lahko vedno in povsod iščemo ali pa se bojimo nevarnosti, ampak po drugi strani pa ne naredimo nič za to, da bi zadeva prišla do konca in bi pač tisti, ki so kakorkoli netransparentno trošili naš denar ali pa zaradi kraje premoženja odgovarjali za to. za to. Tako sem absolutno za to, da čuvamo naše okolje, da smo previdni glede tega, kako ga bomo pustili našim zanamcem, ampak hkrati tudi klic mladim generacijam, kaj smo pripravljeni narediti za to, da bomo imeli manj toplogrednih plinov. Čemu smo se sposobni odpovedati? To je tisto Žal, vam je čas potekel. Sprašujem, če želi še kdo razpravljati. Ugotavljam, da ja. Prosim za prijavo. Prijava poteka. Hvala, gospod podpredsednik. Razprava, kaj narediti, da v bistvu bomo visoko stopnjo energetske samozadostnosti ohranili po letu 2050, je izjemno pomembna. Vsi vemo, da v bistvu prvi blok nuklearke ima dobo trajanja, kolikor vem, tudi še ni uspelo tega obdobja podaljšati, pa verjetno upam, da nam bo uspelo. Vsi se zavedamo, da se od fosilnih goriv moramo pospešeno odmakniti. Vsi se zavedamo, da nimamo še rešene glavne težave nekaterih obnovljivih virov energije, to je skladiščenje, čeprav tukaj v tem primeru tudi slovenska znanost zelo hitro napreduje. Vsi se zavedamo, da smo izredno skromni pri pomembnem ukrepu, to so tako imenovani megavati; torej, kaj narediti, da se energije troši manj in da imamo tu velike kapacitete pred sabo. Torej, neznank je veliko. S tem verjetno se vsi strinjamo v Državnem zboru in to ni sporno. To je bil verjetno razlog, da tisti, ki vedo bistveno več o prihodnosti energije, govorijo dve stvari. Prvič, imejte na razpolago več scenarijev, in kot drugo, na vsakih ne deset let, na vsakih pet let v bistvu preverite, ali so prognoze, ki jih imate, dobre, zato ker se okolje okoli vas spreminja in tudi tehnologije zelo hitro napredujejo. Tudi do te točke mislim, da smo dosti soglasni. Tisto, kar pa v bistvu in ena od poslank pred mano je zelo dobro opozorila, imeli smo primere zavoženih ali slabo vodenih investicij v Sloveniji. Lahko tudi iščemo, kdo je bil tisti, ki je posamezne investicije prvi začel v papirjih in podobno, ampak mislim, da to se bo vse iskalo nekje drugje. Ampak izkušnja pa mora veljati za naprej. Izkušnja je, da odločitve morajo biti sprejete v celoti transparentno. In če so že v prvem koraku odločitve sprejete v celoti transparentno, je večja verjetnost, da se transparentno projekt tudi zaključi ob vseh tveganjih. Tveganja pa so, zato ker v bistvu tehnologije se bodo še naprej spreminjale in se posodabljale in podobno. V tem je ravno v bistvu težava te strani parlamenta. Mi imamo ves čas v glavi, da smo se dogovorili, da se bomo v neki širši razpravi odločili med dvema ali celo tremi energetskimi scenariji. Drugič. Za pravo odločitev so primerni tako imenovani energetski in ne okoljski papirji in resolucije. Kot tretje, dokument, ki je pred nami, je v bistvu drugačen, zdaj spremenjen, kakor je bil takrat, ko je potekala javna razprava. Je drugačen. In ljudje in stroka so se opredeljevali do drugačnega dokumenta. Vprašanje, ki je pred nami, je v bistvu grozljivo: zakaj se moramo v času, ko imamo pred sabo podnebno resolucijo, ki je zelo pomembna, v bistvu zakaj smo prisiljeni, da se fokusiramo na to, ali bo danes Državni zbor odločal o jedrski ali nejedrski prihodnosti. V bistvu pri tem dokumentu Državni zbor o tem sploh ne sme odločati. Pa da se razumemo, da ne bo kdo mislil, da sem kakšen nasprotnik jedrske ali ideje o samozadostnosti do neke mere, 85-odstotno. Meni je povsem jasno, da to moramo iz več razlogov narediti. Vendar sam postopek sprejemanja v resnici mora biti transparenten. Danes, namesto da bi se pogovarjali o tem, zakaj je ta dokument tako neambiciozen, najbolj pomembne ter tudi najdražje ukrepe potiska v leto 2040 in kasneje, zakaj je tak dokument manj ambiciozen do leta 2030, kot že sprejete odločitve na ravni Evropske unije, da bi se pogovarjali o tem, zakaj je tako neambiciozen tam, kjer so v resnici veliki izpusti, to je v bistvu cestni promet. Da bi se pogovarjali o tem, ali niso ponori kot skladišče CO2 prenapeti zato, da je na drugih področjih potrebno narediti manjši korak. Smo ujeti v zanko, da razpravljamo o nečem, o čemer danes ne bi smeli razpravljati. To ni primeren dokument, da sprejme odločitev o enem, drugem ali tretjem energetskem scenariju; in to je moja zamera. Minister, ki ni pristojen za energijo, vsem v Državni zbor pošlje državno sekretarko in potem se pogovarjamo o dokumentu, ki ne bi smel biti energetski, ker mi imamo energetskega ministra v resnici v Sloveniji in on je nosilec energetskih dokumentov. In na koncu je še vsa ta resolucija, ki je premalo ambiciozna, je pa pomembna,

Spoštovani podpredsednik, najlepša hvala za besedo. Ja, poglejte! Zanimivo je, kaj se pri nas dogaja. Ne bi imeli jedrske energije, ker lahko se zgodi Černobil, ne bi imeli termoelektrarne, ker onesnažuje zrak, ne bi imeli hidroelektrarne, ker uničuje rečno življenje, in ne bi imeli vetrnih elektrarn, ker pobijajo ptice. Sončne elektrarne pa so samo za podnevi. A bog ne daj, da zmanjka elektrike! Vsi v luft – in vik in krik. Zato predlagam, da na kolesa namontiramo generatorje, ker tako radi kolesarimo. Ob petkih bo še viška energije. Hvala lepa.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

Vmesno poročilo o ugotavljanju odgovornosti nosilcev javnih funkcij na področju nabav in upravljanja z medicinsko opremo in zdravstvenim materialom v Splošni bolnišnici dr. Franca Derganca Nova Gorica Pred nami je vmesno poročilo preiskovalne Komisije o ugotavljanju odgovornosti nosilcev javnih funkcij na programu otroške kardiologije ter področju nabav in upravljanja z medicinsko opremo in zdravstvenim materialom. Za dopolnilno obrazložitev vmesnega poročila dajem besedo predsednici preiskovalne komisije mag. Karmen Furman. Izvolite.

je preiskovalna komisija v nadaljevanju svojega dela prešla na drugi del predmeta parlamentarne preiskave, to je področje nabav in upravljanja z medicinsko opremo in zdravstvenim materialom. Vmesno poročilo, ki ga obravnavamo danes, tako predstavlja ugotovljene neracionalne, netransparentne in nezakonito preplačane nabave, ki so bile ugotovljene skozi preiskavo pridobljenega bolnišničnega gradiva in zaslišanja prič, ki so sodelovale pri izvedbi javnih naročil za nakupe kolčnih endoprotez v obdobju od leta 2007 pa vse do konca leta 2018 v Splošni bolnišnici dr. Franca Derganca Nova Gorica. Zaradi širine predmeta preiskave in s tem povezanega nabora dokaznega materiala se je preiskovalna komisija tokrat najprej osredotočila na preiskavo javnih naročil kolčnih endoprotez v navedeni novogoriški bolnišnici, pri čemer moram pa omeniti, da komisija svoje delo že nadaljuje s preiskavo javnih naročil v Ortopedski bolnišnici Valdoltra, kjer pa v bistvu odkrivamo že znane prakse oziroma podobne kršitve zakonodaje. Nepravilnosti, ki so bile v teh mesecih parlamentarne preiskave bolnišnice ugotovljene, potrjujejo že nekako znano dejstvo, in sicer da so nujno potrebne spremembe oziroma popravki zakona, ki urejajo področje javnih naročil tudi za področje nabav medicinske opreme in zdravstvenega materiala. Ugotovljene kršitve in nepravilnosti smo zato pri pripravi vmesnega poročila vključili in jih tudi uporabili kot temeljno izhodišče za predloge sprememb zakonodaje, konkretneje zakona o javnem naročanju na področju nabav medicinske opreme in zdravstvenega materiala. Slednje je vsebovano tudi v napotitvenem sklepu, ki ga danes dajemo v potrditev Državnemu zboru na koncu obravnavanega poročila. Dovolite pa mi, da se v nadaljevanju na kratko najprej dotaknem ugotovljenih nepravilnosti in netransparetnega ravnanja z javnimi financami, ki smo jih tekom preiskave ugotovili in so strnjene v 30 točkah bistvenih ugotovitev vmesnega poročila ter kažejo na to, da takšno ravnanje bolnišnic pravzaprav omogoča trenutno neurejena zakonodaja. Dejstvo je, da v Splošni bolnišnici dr. Franca Derganca Nova Gorica postopki javnega naročanja predstavljajo veliko težavo že vrsto let. Iz revizijskega poročila Računskega sodišča iz leta 2004 je namreč razvidno, da je predmetni javni zavod v že revidiranem letu 2002 pri oddaji javnih naročil kršil zakonodajo oziroma deloval v nasprotju z Zakonom o javnem naročanju in takrat veljavnim notranjim aktom. Kasneje sprejeti pravilnik o javnem naročanju bolnišnice iz leta 2004 naj bi pripomogel k zakonitosti izvajanja javnih naročil zavoda, a ugotovitve komisije iz parlamentarne preiskave kažejo, da temu ni bilo tako in da se zaveza bolnišnice vsaj v preiskovanem obdobju od leta 2007 pa vse do konca leta 2018, za katerega smo v komisiji pristojni, niso uresničile. Številne nepravilnosti pri poslovanju bolnišnice je kasneje odkril tudi upravni nadzor Ministrstva za zdravje, ki je v bolnišnici potekal leta 2014. Komisija zato ugotavlja, da so se kljub nadzoru in opozorilu že iz leta 2002 kršitve javnih naročil dogajale tudi 14 let kasneje in da vodstvo zavoda v vsem tem času teh postopkov ni uredilo tako, da bi se nabave v bolnišnici izvajale zakonito. Pri podrobnejšem pregledu pridobljenega gradiva in zaslišanju prič, ki so sodelovale v preiskovanih postopkih, komisija ugotavlja kršitve veljavne zakonodaje, in sicer tako krovnega Zakona o javne naročanju 2 in kasneje veljavnega Zakona o javnem naročanju 3. Pri posameznih deležnih postopka pa preiskovalna komisija ugotavlja tudi sum kršitve Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. Zaradi neurejenega notranjega internega akta komisija ugotavlja tudi sum kršitve s statutom zavoda določenih delovnih nalog. V proučevanih postopkih naročil je bila sporna vloga vodje bolnišnice lekarne, in sicer vse dokler je to delovno mesto zasedala Marjetka Štefančič. Kljub pomanjkanju ustreznega strokovnega znanja je iz pregledanih dokumentov razvidno, da se je kot vodja lekarne podpisovala tudi pod priloge razpisov, ki so vsebovali strokovno-tehnično specifikacijo za izbor materiala. Slednje se v svojih pričanjih potrdile tudi nekatere od zaslišanih prič. V zvezi z vlogo Marjetke Štefančič, kasneje pa tudi njene hčerke Jane Štefančič, kot vodje lekarne v postopkih javnih naročil je posebej sporno in izstopajoče njuno sorodstveno razmerje z enim od večjih dobaviteljev zdravil v predmetno bolnišnico. Gre za podjetje Gopharm, d. o. o., v katerem je bila in je še kot direktorica podjetja zaposlena hčerka oziroma sestra Tadeja Štefančič. Da je bilo to podjetje nadpovprečno poslovno uspešno ravno v novogoriški bolnišnici v času, ko je o poslih hčerke odločala mati in kasneje sestra, kaže na konflikt interesov in sum kršitve 37. in 38. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. Glede na svoj položaj in sorodstveno razmerje sta se bili slednji dolžni iz postopkov javnih naročil izločiti, pa tega nista storili. Glede na kasneje sprejete določbe ZJN-3, takšna ravnanja kaže tudi na sum kršitve 91. člena tega zakona, ki govori o preprečevanju nasprotja interesu. Marjetka Štefančič pa je bila tudi edina sodelujoča v postopkih javnih naročil bolnišnice, ki ni podpisala niti izjave o nezdružljivosti, čeprav bi jo glede na delovno mesto in njeno sodelovanje v teh postopkih po internem aktu bolnišnice morala. Parlamentarna preiskovalna komisija zato ugotavlja, da je Marjetka Štefančič kot takratna vodja bolnišnične lekarne objektivno odgovorna, saj v postopkih javnega naročanja in nakupa medicinske opreme in materiala ni poskrbela za preprečitev sumov nastanka konfliktov interesov, s čimer bi preprečila kršenje določb ZJN-3 in in Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. V preiskovalnih postopkih javnih naročil so se pojavljale kataloške številke z natančnimi opisi posameznih sklopov medicinskega materiala, ki pa so bili direktno povzeti iz kataloga kasneje izbranega proizvajalca. Slednje nakazujejo na privilegiranje določenega ponudnika in s tem kršitev 9. člena ZJN-2 in kasneje veljavnega 7. člena ZJN-3. nenazadnje ni v tej zvezi zanemarljivo dejstvo, da je bilo to podjetje Primsell, d. o. o., s katerim je imela sklenjeno pogodbo tudi vodja bolnišnične lekarne Marjetka Štefančič, več let eden in edini ekskluzivni dobavitelj kolčnih protez proizvajalca Lima v preiskovani novogoriški bolnišnici. Na podlagi izjav zaslišanih prič naj bi bila prav vodja lekarne Marjetka Štefančič tudi tista oseba, ki je takšno prakso zagovarjala. Da je bilo na spornost te prakse tudi glede na stališče Državne revizijske komisije opozorjeno tudi vodstvo zavoda, pa je razvidno iz sprejetega dopisa, s katerim razpolaga tudi parlamentarna preiskovalna komisija. Preiskava je pokazala, da lahko krivdno za takšno nabavo medicinske opreme in zdravstvenega materiala pripišemo vsakokratnemu vodstvu bolnišnice, saj so bili direktorji zavoda v teh letih na nezakonitosti in nepravilnosti postopkov nabav večkrat opozorjeni, storili pa niso ničesar v smeri, da bi slednje tudi odpravili. Kljub vsem priporočilom in opozorilom, nenazadnje tudi s strani Ministrstva za zdravje v okviru izvedenega upravnega nadzora, ni bil sprejet ali popravljen niti notranji interni akt, ki bi jasno določal pravno podlago za potek in izvedbo nabav v bolnišnici ter bi konkretneje določal pristojnosti udeležencev v teh postopkih. Parlamentarna preiskovalna komisija zato ugotavlja sum objektivne politične odgovornosti bivših direktorje bolnišnice kot pristojnih nosilcev javnih funkcij, saj je zaradi opustitve njihovega ravnanja prihajalo tudi do netransparentne porabe javnega denarja. Izvedena analiza javnih naročil v okviru parlamentarne preiskave je namreč pokazala, da so se cene za enake sklope medicinskega materiala istega proizvajalca v tej bolnišnici v primerjavi z drugimi preplačale tudi do 75 odstotkov, pri čemer je potrebno izpostaviti v tem oziru tudi dejstvo, da so ostale bolnišnice kolčne proteze proizvajalca Lima kupovale direktno od proizvajalca, le v novogoriški bolnišnici so se te proteze kupovale od posrednikov oziroma dobavitelja, to je podjetje Primsell, d. o. o., s katerim je torej imela sklenjeno pogodbo v sodelovanju tudi takratna vodja bolnišnične lekarne Marjetka Štefančič. Preiskovalna komisija v tem delu opozarja še na sporno prakso dveh nekdanjih direktorjev bolnišnice, ki sta soglasje za delo izven bolnišnice pridobivala drug od drugega, saj sta bila solastnika skupnega podjetja. Pri pregledu konkretnih javnih naročil komisija še ugotavlja, da v primeru posameznih razpisov bolnišnica ni razpolagala z zapisniki o odpiranju ponudb, zato se v teh primerih pojavlja sum na kršenje 76. člena ZJN-2 in 80. člena kasneje veljavnega ZJN-3, ki določata, kako se mora izvesti odpiranje prispelih ponudb v postopku javnega naročanja. V nasprotju z zakonodajo so se sklepali aneksi, ki so bili brez vrednosti in količin, s čimer so se kršili takratni veljavni v okviru postopkov sklenjeni okvirni sporazumi. Ugotavljamo tudi, da status konsignacije, ki so ga v bolnišnici imeli s posrednikom, ni vseboval vseh obveznih elementov, ki bi jih po veljavni zakonodaji moral, ampak je bil naveden zgolj v enemu členu sklenjenih sporazumov. Netransparentni nakupi medicinske opreme in zdravstvenega materiala so se v bolnišnici izvajali tudi preko B naročilnic, za katere po zakonu ni potrebno izvesti postopka objave javnega naročanja. Da so bili preiskovalni postopki javnega naročanja v nasprotju z veljavno zakonodajo, pa navsezadnje kažejo tudi sodbe sodišč, ki so bolnišnici in takratnemu vodstvu naložile plačilo denarnih kazni. Zaradi nezakonitih postopkov javnih naročil je bilo sproženih kar 11 sodnih postopkov, pri čemer je potrebno v tej zvezi tukaj opozoriti tudi na krivo izpovedbo po 284. členu Kazenskega zakonika-1 nekdanje direktorice bolnišnice Nataše Fikfak na 20. seji preiskovalne komisije. Glede na te navedene bistvene ugotovitve, ki so bile s strani članov komisije brez glasu proti tudi sprejete, komisija v svojem vmesnem poročilu zaključuje z napotitvenim sklepom, ki ga daje v obravnavo in sprejem Državnemu zboru. V okviru predloženega sklepa tako komisija zakonodajni in izvršilni veji oblasti predlaga konkretne spremembe zakonodaje, s katerimi bi se dosedanja neustrezna praksa nabav medicinske opreme in zdravstvenega materiala tudi zakonito uredila z namenom, da bi se preprečile dosedanje preplačane nabave v zdravstvu. sklepom zato predlagamo, da se uvede regulacija cen nabav medicinskih pripomočkov in medicinske opreme s sistemom referenčnih cen, kar bi preprečilo, da bi tudi v prihodnje prihajalo do tako velikih razhajanj v cenah istega materiala med posameznimi javnimi zavodi oziroma bolnišnicami. Predlagamo ustanovitev posebnega neodvisnega urada, ki bi preverjalo izvajanje in realizacijo skupnih javnih naročil, ki bi se z novelizacijo ZN-3 lahko izvajalo v okviru Ministrstva za zdravje. Na podlagi ugotovljenih kršitev predlagamo tudi, da se v okviru popravkov zakonodaje definira pojem aneksa k pogodbi o javnem naročanju in okvirni sporazum ter na novo uredi institut konsignacijske pogodbe v okviru postopka javnega naročanja na področju nabav medicinske opreme in zdravstvenega materiala. Glede na dejstvo, da slovensko zdravstvo že več let pretresajo številne korupcijske afere o preplačanih medicinskih materialih, menimo, da je slednje nujno potrebno, da se na zakonit način onemogoča nadaljnja preplačila nabav v zdravstvu, ki smo jim bili v preiskovalni komisiji tokrat priča tudi v danem primeru. Hvala lepa. Hvala